Želite li? Izvolite. U ime predlagatelja zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro evo pred nama je zakon koji sam pokrenio u proceduru izmjene dva članka Zakon o gradnji kojom bi se bazne stanice mogle na telefonije uvele obaveze ishođenja građevinske dozvole. RH je jedina zemlja u Europi u kojoj teleoperateri ne trebaju građevinsku dozvolu. RH je po izvješću Europske komisije o indeksu digitalizacije pri dnu i RH je zemlja u kojoj teleoperateri, poglavito HT imaju najveću dobit u Europi. Vlada je odbila moj prijedlog, smatra da je postojeće stanje jako dobro i grčevito ga brani. U opširnom obrazloženju spominje Zakon o zaštiti okolišne zakone, zaštiti zdravlja, a nigdje ne kaže zašto bi uvođenje građevinske dozvole za teleoperatere smetalo tim zakonima, spominje i strategiju razvoja širokopojasnog interneta koji je donesen da bi se olakšala izgradnja optičke mreže i povećao broj pretplatnika u fiksnoj mreži. U tom segmentu i prema toj strategiji, u izvješću Europske komisije, kolegice i kolege, postoji digitalni jaz prema drugim zemljama. Evo prije neg šta krenem dalje, pozdravio bi predstavnice, prvo predstavnicu i predstavnike Hrvatske udruge za zaštitu od elektromagnetskog zračenja kojima ovim putem kao aktivist dugogodišnji u borbi za za temeljno pravo naših građana RH na zaštitu zdravlja i da se ne krše zakoni u RH, naravno da budemo ravnopravni u EU, a ne da budemo kolonija u EU. No, krenimo sada redom, Vlada navodi da se prijedlog zakona odnosi na obavezu izdavanja građevinske dozvole za građevine unutar građevinskog područja, naselja koja sadrže izvor nepovoljnih emisija u okoliš i naglašava da ta problematika nije dio propisa u gradnji i da je na taj način nije moguće riješiti. Prakse drugih država EU pokazuju da ta tvrdnja koju nama Vlada servira, nije istinita. Ako sve druge europske države traže da teleoperateri trebaju imati građevinsku dozvolu, po čemu smo mi toliko pametniji od drugih svih država u EU i Europi da tvrdimo da problem postavljanja izvora zračenja nije moguće riješiti i kroz Zakon o gradnji? Uvažena tajnice, ovdje je trebao biti i ministar, ovdje, žao mi je šta nije došao da napokon i on kaže svoj stav, ja znam da su i dosadašnji ministri svi bili u zaštiti teleoperatera, ali ja ću vam nastaviti nabrajati i očekujem od vas jasne odgovore jel cijela RH očekuje vaš odgovor, dok niču svaki dan pod prozorima naših sugrađana bazne stanice preko noći kao gljive poslije kiše, vrijeme je da se riješi taj problem, a to možemo jedino ovim zakonom, žao mi je što ste ovo odbili, al očekujem da će kolege zastupnici to prihvatiti, jel ovaj dom ima to pravo. I ponavljam još jednom, ako smo mi tolko najpametniji u RH, najnapredniji, boljih od drugih, zašto se nijedna država nije ugledala baš u nas i prepisala naše zakone? Zašto nas izvješća Europske komisije o indeksu digitalnog društva i gospodarstva iz 2018. stavlja na dno po kvaliteti telekom mreže i na vrh po cijeni interneta, a u isto vrijeme po indeksu korupcije, Eurobarometar, smo na vrhu, naravno, mi smo najkorumpiranija država, a teleoperateri imaju najveću dobit u RH. I ovdje je odgovor, najkorumpiranija smo, gospođo iz ministarstva, država na svijetu i svi ministri do sada koji su bili ministri su pogodovali teleoperaterima, ne samo šta su opljačkali naše telekomunikacije, šta smo ugrozili, znači, nacionalnu sigurnost jel sustav vezan nije u rukama hrvatskim, što je trebao biti, nego je u rukama stranim, jel naše političke elite su se dodvoravale strancima. I zato nije ni čudno zašto je najveća dobit baš u RH 42% HT-u, Deutsche telekomu i naravno i nije čudno zašto će Angela Merkel doći u RH. ovim zakonom jedino što tražim da se teleoperateri u RH ponašaju isto kao što se ponašaju u drugim državama u EU, a poglavito u državama odakle dolaze, e tako se u Njemačkoj ne ponašaju, pa neka on, pa neka premijer poziva Angelu Merkel i neka je upita zbog čega teleoperater, pitajte je kad dođe u …/Govornik se ne razumije/… skupu, kad budete pljeskali, pitajte je zbog čega teleoperateri se u RH ponašaju kao da smo mi kolonija, to sam i i Jurovoj povjerenici Europske komisije kazao kad je došla ovdje u parlament, kad su svi kolege koje su bile doli šutili, žao mi je šta je lijeva, dio sabornice ovdje prazan i da ne govorim o ovoj temi najozbiljnije. 42% u RH je dobit, marža operaterima, a u EU je 23%, imamo najlošiji Internet, a najkorumpiranija smo država i to poručite Angeli Merkel kad bude vam davala potporu da i dalje podržavate izvlačenje novca iz RH. Mi ako želimo kolegice i kolege biti pri vrhu po razvoju digitalnog društva i gospodarstva i pri dnu po korupciji, trebamo samo prepisati zakone, pa prirodno je, od zemalja kao što su Danska, Finska, Švedske, Nizozemska, jer te zemlje su puno uspješnije u digitalizaciji i pri dnu su na listi koruptivnih država. U tim zemljama, operateri moraju imati građevinsku dozvolu, ponavljam, u ovim državama, gdje je najmanja korupcija i gdje je puno manja dobit i gdje je zakonodavstvo primijenjeno u interesu njihovih država i zaštiti njihovih građana moraju imati građevinsku dozvolu. Samo u RH teleoperateri ne trebaju imati građevinsku dozvolu. I naravno oni se moraju konzultirati sa lokalnom samoupravom, sa svojim susjedima, to u Hrvatskoj ne trebaju, znači nemaju potrebe se konzultirati. Pa što smo mi, njihova kolonija ovdje? Danas sam postavio pitanje ta zastava do vas, ne ta hrvatska koju ljubim, nego ta zastava do vas EU, da li je to zastava, da li smo mi ravnopravan član EU samo u odnosu na teleoperatere ili smo mi njihova kolonija? Evo na to mi pitanje odgovorite. Ja tražim da se odgovori na pitanje zbog čega je Hrvatska kolonija interesnih skupina teleoperatera i zbog čega se izvlači taj novac. Provjerite njihove zakone, provjerite studije svjetske asocijacije mobilnih operatera u kojoj operateri uspoređuju zakone u pojedinim zemljama i vrijeme koje im treba za postavljanje baznih stanica. Hrvatska je tu rekorder. Za postavljanje bazne stanice u RH potrebno vrijeme je 2 mjeseca, a ponekad i manje a u većini zemalja je to godinu dana pa i više, pa primjer ću vam navesti u Francuskoj treba 2 godine da se postavi bazna stanica. istih par operatera, radi isti par operatera ali sa jako različitim profitom, različitim ulaganjima i različitom kvalitetom infrastrukture koju postavljaju. znamo kamo nas je Europska komisija stavila po kvaliteti infrastrukture, odnosno povezivosti, na 27 mjesto. A znamo i koliko je hrvatska mreža HT, dobit, znači koliku ima dobit, maržu, 42%, s time se HT javno hvali a marža cijele Deutch grupe, kako stoji u njihovom financijskom izvješću je 23%. I još HT se hvali sa porastom marže zbog prodaje EVO TV-a, znači nedavno se hvali, ono što je nama bilo neprofitno i nije nam bio interes e sad se hvali HT kako imaju veću dobit, još veću od 42% zbog toga što su dobili na EVO TV. EVO TV. U više navrata sa i o tome problemu govorio u ovomu saboru i medijima upozoravao proces otimanja EVO TV-a, uspješne tvrtke koja je bila u državnom vlasništvu i koja je netransparentno, da ne kažem kriminalno predana u strani, stranom teleoperateru HT-u. HAKOM, regulatorna agencija koju plaćaju hrvatski građani svojim je neshvatljivim odbijanjem produljenja koncesija prijašnjim vlasnicima, državnim tvrtkama naglo umjetno obezvrijedila EVO TV i tako jednu profitabilnu hrvatsku tvrtku koja je uspješno radila učinila lakim plijenom pohlepnom teleoperateru kome je smetalo ugrožavanje njegovog monopola i sada se taj isti monopolist bahato hvali kako je porasla marža nakon kupnje EVO TV-a. Vjerujem da će institucije kad-tad pozabaviti se osobama koje su omogućile u ovome slučaju ugrožavanje hrvatskih nacionalnih interesa. Pitam vas kolegice i kolege, ako odbijete ovu izmjenu zakona koju predlažem kako ćete građanima RH koji prosvjeduju, ljute se na bazne stanice pod prozorima, pored škola, vrtića, bolnica, na crkvenim tornjevima u Zadru i brojnim, na kulturnim dobrima na Kliškoj tvrđavi i brojnim drugim kulturnim dobrima što je u drugim državama nezamislivo objasniti da ste protiv građevnih dozvola za bazne stanice, protiv uvođenja rade u prostor, da ste za nastavak pogodovanja teleoperaterima. Tako i oni dalje mogu postavljati bazne stanice kako im je najjeftinije, izvlačiti što veću dobit iz Hrvatske i držati Hrvatsku pri dnu u EU po digitalizaciji. zar mislite da građani neće saznati kako je svaki od nas glasovao a vidimo i koliki je interes saborskih zastupnika za ovu vrlo, vrlo bitnu temu koja je od nacionalnog interesa jer jednostavno sve što sam naveo nema druge riječi nego da je Hrvatska u ovome slučaju u EU kolonija. Vlada navodi da će se zaštiti građani od elektromagnetskog zračenja, postiže drugim zakonima i propisima. Ali činjenica je da u RH dozvoljene razine emisije reguliranja drugim propisima, no postavlja se pitanje adekvatnosti tih navedenih propisa a naročito njihove provedbe, posebno ako se radi o naseljenim područjima. Znamo kako to u praksi funkcionira u pravilniku o jednostavnim građevinama piše da glavni projekt treba biti u skladu sa prostornim planovima i da treba imati sve potvrde. To nitko ne kontrolira, nema sankcija, nema ama baš nikakve obaveze za teleoperatere. Primjera imate u cijeloj Hrvatskoj koliko god hoćete i to građani od Dubrovnika do Savudrije znaju, to znaju građani od Varaždina do Vukovara. ću vam jedan primjer koji sam 100x spomenuo a takvih imamo bezbroj, kod mene u mom sinjskom Radošiću, nakon višekratne intervencije pučke pravobraniteljice građevinska inspekcija je donijela rješenje o uklanjanju bazne stanice postavljene protu pravilniku na nelegalnoj i nedovršenoj kući bez građevinske dozvole i uz evidentno kršenje GUP-a grada Sinja. Nelegalna bazna stanica već radi četvrtu godinu bez dozvole, a već više od godinu i 3 mjeseca pravomoćno rješenjem ne poštuje se pravomoćno rješenje o uklanjanju, a to nažalost nije jedini slučaj. Masovno se postavljaju bazne stanice protivno GUP-u i u Zagrebu i u Istri i u Dalmaciji. I teleoperateri ne poštivaju te zakone koje, nek to pokušaju napraviti u Njemačkoj, Švedskoj, Austriji, ili ne znam sve odakle dolaze. A Vlada u svom Mišljenju kojim odbija moj prijedlog, tako lijepo objašnjava kako je sve odlično .../Govornik se ne razumije./... sa našim propisima i zakonima i kako se ništa ne treba mijenjati. Da, odlično je to uređeno za teleoperatere, ako se njih pita, a ne, i ništa se po njima ne bi trebalo ni mijenjati. Vlada se očito, Vlada Andreja Plenkovića se očito rukovodi samo time. Da li smo Da li smo za borili u Hrvatskoj? Da li je zbog toga bio Domovinski rat? Da budemo kolonija u EU, kolonija teleoperaterima u kojoj građani nemaju pravo tražiti da im bazne stanice nisu uz prozor dječjih soba, škola vrtića, u zvonicima crkava ni na kulturnim dobrima. Treba naglasiti da i sve ostale europske zemlje imaju i druge zakone i propise kojim rješavaju pitanje izloženosti stanovništva zračenja, ali sve one imaju obavezu građevinske dozvole za bazne stanice. Mnoge zemlje imaju puno niže granice dopuštenog zračenja od Hrvatske. Na ulicama Pariza i Beča, dopušteno zračenje je 10 megavata, po metru kvadratnom. Što je 890 puta manje od 8,9 vati po metru kvadratnom, koliko je dopušteno na javnim površinama hrvatskih gradova. Znači u Hrvatskoj 890 puta više dozvoljeno značenje elektromagnetno nego na ulicama Pariza i Beča. Ali u Parizu i Beču, obavezna je građevinska dozvola za bazne stanice, a u Hrvatskoj nije. Dakle, sve europske zemlje, postavljanje baznih stanica i pitanje njihovog utjecaja na zdravlje i okoliš rješavaju uz druge propise. I građevinskim propisima, građevinskom dozvolom, praksa očigledno potvrđuje da za time postoji potreba i da bez toga ne može se osigurati zaštita stanovništva i prostora te kvaliteta života. Praksa drugih država pokazuje da bi tražene izmjene zakona samo obavezale teleoperatere na primjenu viših standarda stanovništva, time olakšale višu kvalitetu života, ali i bolju uslugu. Smanjili bi jedino profit teleoperaterima, ali bi prepolovili profit HT-u i još uvijek bi u prosjeku tada bio u prosjeku koliki ima dobit na Deutsche telekomu, Deutsche grupa na području EU ili Europe. Vlada dalje navodi, prijedlog zakona bitno ograničava razvoj mreže pokretnih komunikacija. Prihvaćanje novog zakonskog prijedloga kojim se iz propisa jednostavno izuzele antenski stupovi, gotovo bi se onemogućio daljnji razvoj elektroničkih komunikacija i uvođenje 5G mreže. Postavio bih pitanje Vladi RH. Kako to da građevinske dozvole ne omogućuju 5G ni u jednoj drugoj državi nego samo u Hrvatskoj? Tvrdi li ovo izjavom Vlade da će se sve članice slijediti naš primjer i ukinuti građevinske dozvole za bazne stanice? Volio bih, uvažena tajnice da mi i na ovo pitanje odgovorite. Vlada navodi, ovaj zakonski prijedlog potpuno je u suprotnosti s ciljevima strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH u razdoblju od 2016. do 2020. To bih, uvažena tajnice, volio da mi vi, ministar i premijer objasnite odnosno da nam navedete na konkretan članak iz strategije s kojim je ovaj u prijedlog u suprotnosti. Evo, imam tu i strategiju, kažite s čim je to ovaj prijedlog u suprotnosti, uvažena tajnice. Strategija se bavi nepokretnim odnosno fiksnim mrežama, a građevinska dozvola za bazne stanice odnosi se na pokretne odnosno mobilne mreže. U strategiji se ističe da je gustoća širokopojasnog priključka u svjetlovodnoj mreži 23%, a u prosjeku EU 31,6%. I da je tu nužan rast zbog, kako se navodi, opasnosti da se digitalni jaz između RH i država članica EU ne poveća. U strategiji piše, da je gustoća širokopojasnog priključka u mobilnoj mreži 74,9% odnosno na razini prosjeka EU 75,3%. Ako se pogledaju pokazatelji uspješnosti strategije, stanica broj 8, vidljivo je da se uspješnost strategije mjeri porastom broja priključaka u nepokretnoj mreži. Uvažena tajnice, nema ministra Štromara, pa mu evo isto uputite pitanja, ali očekujem i od vas odgovor, molim vas objasnite mi na koji način građevinska dozvola za bazne stanice u pokretnoj mreži može negativno utjecati na navedene pokazatelje pokazatelje uspješnosti strategije, odnosno nepokretnu mrežu i s kojim dijelom, pasom, rečenicom iz strategije je moj prijedlog u suprotnosti. Molim vas da mi to odgovorite. Dalje, u odgovoru Vlade, kako jedan od razloga odbijanja uvođenja građevinske dozvole za bazne stanice, spominje se mjera 5, akcijskog plana strategije. Nadam se, uvažena tajnice, ako već premijer Plenković nije pročitao mjeru 5, prije potpisivanja Mišljenja Vlade, da ste vi to učinili. Ako niste, možete vi to učiniti sada, ja je imam tu. U mjeri 5. analiza procedure koja prethodno izdavanje dozvola za građenje infrastrukture širokopojasnog interesa pristupa se sa naglaskom na prikupljanje potrebnih suglasnosti i rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Pa zar ne vidite da se rješavanje imovinsko-pravnih odnosa odnosi na svjetlovodne mreže i polaganje kablova. Ponavljam u strategiji se naglašava, digitalni jaz između Hrvatske i drugih članica u svjetlovodnoj mreži, a uspješnost …/nerazumljivo/… strategije novim se porastom broja priključaka u nepokretnoj mreži, ponavljam u nepokretnoj mreži. Kad već Vlada u svom odgovoru spominje mjeru 5., valjda je riješila mjeru 4., u mjeri 4. piše uspostava središnjeg repozitorija katastra vodova. Odlučno, jedinice lokalne samouprave imat će podatke o duljini vodova na svom području, moći će bez problema naplaćivati pravo puta, što im je dosad praktički onemogućeno, a i za to sam dao zakon u proceduru proceduru koji još nije došao na dnevni red. Radi se o ogromnim sredstvima lokalnih samouprava, a naravno i privatnih i fizičkih osoba. zbog nepostojanja katastarskih vodova, otima se jedinicama lokalne samouprave ogromni sredstava financijska i preusmjeravaju se kao prihod stranim teleoperaterima, a naravno najviše ovome najvećem to je HT. U Hrvatskoj duljina DTK kanalizacije iznosi 25.000 km, ako bi se na to primijenila cijena iz pravilnika HAKOM-a 10 kuna po metru, to je 250 miliona kuna prihoda jedinica lokalne samouprave, istih tih jedinica lokalne samouprave koje nemaju zdravstvene usluge, nemaju pedijatra, nemaju radiologa, nemaju dječje vrtiće, nemaju rješenje osnovne, prijevoz učenika, besplatne udžbenike ono što bi bilo bitno za opstanak ljudi i zapamtite. Teleoperateri, naši političari koji su pogodovali jer također jedan od većih kamenja, neće kamenčić, koji su uzrokovali iseljavanje naših ljudi, jer izvlače ogroman novac iz RH, a sam sam rekao kolika im je dobit. U svom odgovoru Vlada nije navela niti jedan argument zašto operateri u Hrvatskoj ne bi trebali građevinsku dozvolu za bazne stanice, ako je trebaju u svim drugim europskim državama, zašto mi jedini ne trebamo građevinsku dozvolu za bazne stanice, uključujući naravno i one odakle dolaze. Kolegice i kolege pozivam vas da ispravimo ovu nepravdu koja se nanosi građanima RH bez obzira na dinastiju Mišetić koja upravlja ovom Vladom, bez obzira na Angelu Merkel, bez obzira na interese činovnika činovnika unutar EU bio to Juncker, Tusk, Macron, a u ovome slučaju Merkel. Zaštitimo hrvatske građane. Nemojmo biti njihova kolonija, mi kao saborski zastupnici ne smijemo dozvoliti vama tajnice, ni ministru, ni premijeru da bude Hrvatska kolonija stranih teleoperatera. Ono pitanje što sam postavio Andreju Plenkoviću ovdje, premijeru, a više puta i pisano, bilo je zašto se strani teleoperateri ponašaju u RH, zašto se ne ponašaju kao u svojim državama? Nisam dobio odgovor. To je bilo u 11. mjesecu na aktualnom satu, a sada je koji mjesec, rekao je da će odgovoriti ministar gospodin Butković, ili tko ne ili ministar Štromar, međutim odgovora nema. Nema odgovora. Kolegice i kolege iz većine, žao mi je što nema nitko iz SDP-a osim vas uvaženi predsjedavajući, žao mi je što je samo ostao jedan zastupnik iz HDZ-a, ali se nadam i metli ste ovo u vrijeme kada očekujete da neće ljudi čuti i naši građani ovaj problem, a morate znati da ima na 1.000 žarišnih točaka gdje ljudi prosvjeduju, to vam govorim kao optimist, na Radošiću kod Sinja ste upotrebljavali policiju koja je nas morala sprječavati, privoditi pisati da bi nakon 3 godine ili 4 dokazano bilo da je protupravno postavljena bazna stanica čovjeku koji je došao iz Australije Nikoli Crncu, koji je došao ih Australije sav svoj kapital i svoj životni vijek je uložio za tu kuću. Bazne stanice kriju kao nekakve dimnjake u zvonike, pa imate li vi gospođo tajnice svoju djecu, zamislite situaciju da pod prozor vaše djece ili unuka ne znam što imate, al imamo svi nekoga u svom rodu da vam osvane bazna stanica. To ljudi doživljavaju u Hrvatskoj. I ne čuje, čuje se sve jače i jače taj glas, ja sam aktivist 10-tak godina. Posebno bi pohvalio Hrvatsku udrugu za zaštitu od elektromagnetskog zračenja s kojom surađujem dugi niz godina, prije nego što sam bio saborski zastupnik, kad me je taj isti teleoperateri su zvali policiju da ja sprečajem njih u zakonskim pravima na baznoj stanici. isto je u Splitu na Pujankama, u cijelom Splitu, Dubrovniku, Klisu, Solinu, Zaprešiću, Zagrebu, gdje se god okrenete ponašaju se kako god žele. Mi imamo mogućnost ovo urediti zakonski, ali ni manje ni više nego sve članice EU jel onda ovo nije zastava, mi nismo ravnopravni. Ako mi ovaj zakon ne donesemo i ovakve zakone da budu isti kao u ostalih članica EU onda smo mi kolonija, mi smo kolonija. Ali ja ljubim prije svega hrvatsku zastavu i prije svega mene je hrvatski narod i nas zastupnike izabrao da štitimo hrvatske interese, interese naših građana, a ne da nas ekološki ekološki ugrožavaju, prostor uneređuju i plus toga, zdravstveno ljude ugrožavaju, zdravlje ljudi. Znači primarni interes, ne rješava to samo ovaj Zakon o građevinskoj dozvoli o gradnji, gdje bi bazne stanice, latinske stupovi, tu ima i drugih zakona, to treba riješiti Ministarstvo zdravlja, pravilnikom 1001 put. Nisam bio saborski zastupnik sam pisao, zajedno i uz pomoć, tj. uz stručne savjete Hrvatske udruge za zaštitu elektromagnetskog zračenja, ponavljam, koji su vodili bitku, ali njihov se glas nije čuo. Ali evo, Bogu hvala, čuje se njihov glas u Saboru. Nisu to možda teleoperateri očekivali prije 4, 5 g. da će netko biti …/Govornik se ne razumije./… od prvoga dana, od kada sam u ovome Saboru, isključivo govorim o ovome problemu, da je Hrvatska kolonija, stranih teleoperatera i drugih interesnih skupina, ali u ovome slučaju, baš na primjeru dobiti i ponašanju stranih teleoperatera, vidljivo je kako se naše političke elite, dodvoravaju se svojim

jer ljudi, koji sada prosvjeduju stotine koji nas zovu, imali smo okrugle stolove, imali smo čak i tribinu, nedavno, imaju u Hrvatsku …/Govornik gdje je zajedno sa HDZ-om, organizirana tribina i gdje HDZ se protivi u Varaždinu, protu postavljanja baznih stanica, a njihov predstavnik u Saboru, na moj amandman prije 10-15 dana kada se ovdje glasalo, građevinski, da mora imati građevinsku dozvolu, za teleoperatere glasa protiv toga amandmana. Ali očekujem, imam taj članak ovdje, ali kasnije ću ga pročitati, što je bilo, na skupu koji je HDZ u Varaždinu, zahvaljujući udruzi koja surađuje sa svima, koja ima vjeru i tako i treba. I očekujem da će i sa HDZ-om surađivati i sa SDP-om i Živim zidom, vidim da imaju suradnju, samnom imaju suradnju, ja više zaboravljam koliko godina. Prema tome, očekujem da ćemo mi kao Hrvatski sabor, izglasati, da teleoperateri, moraju imati građevinsku dozvolu za bazne stanice.

Dakle, kolega Bulj, ja bi vam zahvalio na vašem angažmanu oko ovog pitanja, znači, ne samo otkako ste saborski zastupnik, nego i prije, jer ste se borili protiv ove nepravedne situacije, u kojoj teleoperateri u Hrvatskoj, bez građevinske, bez lokacijske dozvole, postavljaju bazne stanice, a to ne mogu napraviti niti u jednoj zemlji EU, ali kao što ste sami rekli, nažalost, to je i odnos nas samih, prema našoj državi i o tome sam govorio čak i na odboru. Ali, evo, imamo situaciju kakvu imamo, imali smo konstanto stav vlade, da ne treba ići u gradnju naše vlastite agregacijske optičke mreže. I nažalost, jedna od ključnih osoba u kabinetu premjera Plenkovića, to je gđa. Mišetić, je itekako povezana sa HT-om i možda je taj stav upravo takav, jer je ta gđa. na tom mjestu. Hvala. Odgovor izvolite kolega. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo kolega Grmoja, ja bi krenuo od kraja, ja mislim da, obitelj Mišić ima prevelik utjecaj na upravljanjem Hrvatske države, poglavito iz ovoga dijela utjecaja na teleoperatere i smatram da je ovo jedan od većih šteta koji je učinjen hrvatskome narodu, jer osjeća se taj čovjek, koji vidi gdje se grade bazne stanice, kako se urušaje taj prostro i vidi narod da smo kolonija. Da vi kao vlada, da vlada nema snage, javno glasno, pa ako treba i sa razgovorima sa teleoperaterima, ne možete nam reći, kao što sam ja prvi put kolega Grmoja, kada sam ovo spomenuo, onda su vrištale naslovnice, svih teleoperatera, zaustavite Mira Bulja, vratiti će nas u kameno doba.

Hvala vam predsjedavajući. Apsolutno je potrebno, da se uredi zakonom, da su potrebne građevinske dozvole, kao što su nekada bile, kao što ima cijela Europa, ne samo EU, nego kontinent i neki drugi zakoni. Da dočaram samo kakva je žabokrečina i nepravna država, ova naša Hrvatska, napravili smo svoje vlastito istraživanje, na 106 nasumično izabranih baznih stanica u Gradu Zagrebu i rezultati su ponižavajući, predstaviti ću ih u svojem govoru. Ovako su vam odgovori za većinu njih, nema evidentiranih i izdanih akata. Za tražene podatke, nije evidentiran ni jedan predmet. Drugim riječima, protupravno, bez akata je sve građeno i izgrađeno. I vladu može biti sam i njezine predstavnike, vidimo na grafu od 2007. kako je vrijeme išlo do danas, stanica se broj povećao a broj akata izdanih je padao. Pa zar vas nije sram? **Hajdaš Dončić, Kolega Sinčiću, potpuno ste u pravu, bezvlašće i bezakonje prema stranim teleoperaterima je nezamislivo. U isto vrijeme, dok se Andrej Plenković, poziva na uređenu državu, dok se poziva na prijateljstvo sa Angelom Merkel koju nedavno, evo biti će ovdje na skupu, u isto vrijeme, taj isti Andrej Plenković, koji na moje pitanje, na mjestu, gdje sada tajnica nije želio odgovoriti. Zbog čega se teleoperateri u RH, ne ponašaju isto kao u zemljama, odakle dolazi? Nisam dobio odgovor. Rekao je ja neću odgovoriti, odgovoriti će ministar, ne znam koji ministar, još nisam dobio odgovor. Što znači, da pozivam odavde građane, da se udruže, ili kroz udrugu …/Govornik se ne razumije./… ili ne znam kako i da prosvjedima zaustave ovu harač, teleoperatera nad hrvatskim građanima. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Želi li predstavnik Vlade dati dodatno obrazloženje? Izvolite, s nama je državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, gđa. Dunja Magaš, izvolite gospođo. Predsjedavajući, poštovani saborski zastupnici. Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog zakona o dopuni Zakona o gradnji koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio Miro Bulj, zastupnik u Hrvatskom saboru iz slijedećih razloga. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o gradnji u bitnom se odnosi na uvođenje obveze izdavanje građevinske dozvole za građevine i radove koji se grade odnosno izvode u zonama dugotrajnog boravka ljudi unutar građevinskog područja, naselja sadrži izvor buke .../Govornik se ne razumije./... iznad 40 dB elektromagnetskog zračenja, nevidljivog spektra ili drugih nepovoljnih emisija u okoliš a što bi u konačnici rezultiralo boljom kontrolom takvih građevina. Predmetna građevina odnosno radovi mogu se temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, graditi odnosno izvoditi bez građevinske dozvole a u skladu s glavnim projektom a koji ne smije biti izražen protivno poslovnom planu i koja mora sadržavati potvrde javno-pravnih tijela propisane posebnim propisima. Nadalje, investitor je dužan prijaviti početak građenja odnosno izvođenja radova, osigurati provođenje stručnog nadzora građenja tako da bude u skladu sa glavnim projektom. Također, za građenje antenskog stupa elektroničke komunikacijske opreme, uključujući elektroničku komunikacijsku opremu te za izvođenje radova na postojećoj građevini na kojima se postavlja elektronička komunikacijska oprema, antenski prihvati, potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu. S tim u vezi naglašavamo da lokacijska i građevinska dozvola nisu jedine dozvole odnosno akti kojima se osigurava da određena građevina na određenoj lokaciji ispunjava propisane lokacijske uvjete i temeljne zahtjeve za građevinu. U ovom slučaju to se ispunjava izradom glavnog projekta, ishodovanjem potvrda na glavni projekt sukladno posebnim propisima i na kraju izdavanjem uporabne dozvole. Nadalje, svaka građevina koja se gradi ili je izgrađena bez glavnog projekta odnosno drugog akta s tim da se smatra da se gradi odnosno da je izgrađena bez glavnog projekta, ako je glavni projekt izrađen protivno prostornom planu. Znači ako ima glavni projekt izrađen protivno poslovnom planu, tada je to bespravna gradnja i predmeti postupanja građevinske inspekcije tj. izdavanje rješenja za uklanjanje takve građevine. Slijedom navedenog, u gradnji predmetnih građevina i izvođenju predmetnih radova na postojećoj građevini, u potpunosti je osigurano poštivanje svih propisanih pravila uključujući posebnih uvjeta iz područja zaštite zdravlja i to upravo na način da glavni projekt mora sadržavati potvrde javno-pravnih tijela propisane posebnim propisima pa tako između ostalih i potvrdu Ministarstva zdravstva. Također, prethodno spomenuto ostvaruju se i propisivanjem stručnog nadzora građenja, ishođenjem uporabne dozvole te na način da se prilikom projektiranja građenja, predmeti građenja te izvođenje predmetnih radova na postojećoj građevini, investitor, projektant, izvođač, dužni pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te da se takve građevine i takvi radovi na postojećoj građevini ne smiju projektirati i graditi odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom. Nadalje, skrećemo pozornost da je člankom 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama utvrđen interes Rh u području elektroničkih komunikacija na način da se elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničko-komunikacijskih mreža i usluga, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničko-komunikacijskih mreža, elektronička komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, proglašeni od interesa za RH. Polazeći od zakonom utvrđenog javnog interesa, smatramo da predmetni prijedlog zakona bitno ograničava razvoj elektroničko-komunikacijskih mreža a osobito mreža pokretnih komunikacija. Uzimajući u obzir ubrzani razvoj i predstojeće uvođenje novi tehnologija, pokretne mreže 5. generacije ili skraćeno 5G, prihvaćenjem ovog prijedloga zakona kojim bi se iz važećeg provedbenog propisa o jednostavnim i drugim građevinama i radovima izuzeli antenski stupovi za smještaj elektroničke komunikacijske opreme, gotovo bi se onemogućio daljnji razvoj elektroničkih komunikacija u RH. Također treba naglasiti da problematika koji u uvodnim osnovnim pitanjima predmetnog prijedloga zakona namjerava urediti predlagatelj, većinom djelom nije dio propisa o gradnji te je izmjenama ili dopunama tih propisa nije moguće riješiti. Konkretno, jakost elektromagnetskih polja i utjecaja elektromagnetskog zračenja na zdravlje ljudi spadaju u pitanja koja su uređena posebnim propisima iz područja zdravstva s naglaskom da je na glavni projekt sukladno Zakonu o gradnji potrebno pribaviti i potvrdu o ispunjavanju kojim se jamči ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, higijena, zdravlje i okoliš. Nadalje, ukazujemo i na ciljeve Vlade RH u vezi s digitalnom transformacijom i uključivanjem RH u jedinstveno digitalno tržište EU-a te u vezi s planom uvođenja 5G usluga i gigabitom društva Hrvatskoj trebao biti pokriven 5G mrežom 2025. g. 5G trebala biti u svim većim gradovima uzduž svih glavnih prometnica. Navedene ciljeve neće biti moguće ostvariti ako administrativni postupci koji se predlažu uvesti ovim prijedlogom zakona stvore dodatne prepreke izgradnji elektroničke komunikacijske infrastrukture mreža velikih brzina čime će postati odvraćajući čimbenik za ulaganje u tu infrastrukturu. Ovaj prijedlog zakona u potpunoj je suprotnosti s ciljevima strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH u razdoblju od 2016. do 2020. g. koji je Vlada RH donijela u srpnju 2016. g. kao i s mjerama iz akcijskog plana strategije koje predviđaju pojednostavljenje a ne otežavanje uvjeta gradnje. Pri tome treba naglasiti da postoji prostor za poboljšanje propisa iz područja gradnje i prostornog uređenja u okviru mjere 5. akcijskog plana strategije, pojednostavljenje procedura koje prethode izdavanju dozvola za građenje infrastrukture širokopojasnog pristupa slijedeće generacije radi poticanja investicija u razvoj te infrastrukture i to u smjeru smanjivanja administrativnih zapreka i pojednostavljivanje postupaka za gradnju elektroničko-komunikacijskih mreža velikih brzina. U tom smislu valja podsjetiti i na odredbe Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja mreža velikih brzina kojim je u hrvatsko zakonodavstvo prenesena istoimena direktiva 2014/61/EU upravo u cilju smanjenja troškova gradnje navedenih mreža i pojednostavljenja postupaka u vezi s tom gradnjom. Mišljenja smo da je odredbu čl. 2 predloženog zakona kojim se dopunjuje čl. 128. Zakona o gradnji, potrebno sagledati sa stajališta drugih propisa. Slijedom navedenog, Vlada RH predlaže HS-u da ne prihvati Prijedlog zakona o dopuni Zakona o gradnji predlagatelja Mire Bulja, zastupnika u HS-u. Hvala lijepa. državnoj tajnici, gđi. Magaš. Na njezino izlaganje imamo dvije replike, prvi je kolega Sinčić, a nakon njega kolega Bulj, izvolite kolega Sinčić. **Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala vam predsjedavajući. Nažalost vi ste to samo pročitali, bez doticaja sa stvarnošću. Glavna razlika između građevinske dozvole i glavnog projekta je to što kog glavnog projekta kojeg imamo sada nitko ništa ne pita susjede. Stavi se na neku parcelu, na neku kuću, susjede nitko ništa nije pitao, a oni su na udaru zračenja, tako da, to je propis koji jednostavno je neadekvatan za ostale. Druga stvar, govorili ste o, da nije eto, da nisu sve dozvole, uporabna i lokacijska, ne nisu, postoji nešto što se zove, naravno, odobrenje za upotrebu izvora, koje izdaje Ministarstvo zdravstva i naravno po zakonu i po pravilniku postoji upisnik takvih izdanih dozvola, samo što ne postoji. Naime, imamo nekakvih 6 tisuća baznih stanica, za sve njih bi Ministarstvo zdravstva trebalo voditi lijepo upisnik, kad koja, kakve su razine mjerenja. Odgovor na moje zastupničko pitanje da to ne postoji, znači već 5 godina od kad se trebalo to voditi jer tad je zakon

Poslovi prostornog planiranja spadaju u djelokrug rada jedinica lokalne samouprave, to proizlazi iz Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi i iz našeg posebnog zakona, Zakona o prostornom uređenju. U procesu donošenja prostornih planova, javnost i zainteresirana javnost i svi građanima imaju pravo sudjelovati i davati mišljenje na prostorni plan, znači to je javan dokument koji se donosi na predsjedničkom tijelu. jedinica lokalne samouprave ima u nadležnosti da predlaže prostorne planove i da određuje one zahvate u prostoru ili određene lokacije gdje će određeni zahvati u prostoru biti zabranjeni za građenje.

o Mišljenju Vlade kao predlagatelj. Vi na niti jedno pitanje niste odgovorili. Postavljam vam pitanje, zašto jedino u RH u cijeloj Europi, ne samo EU, nije potrebna građevinska dozvola za postavljanje baznih stanica? Na to mi pitanje odgovorite pred cijelom javnosti. Kažete da se poštivaju zakoni teleoperateri. Ne poštivaju vam zakone. Evo, na Vrbanima ovdje u Zagrebu. Pitajte ljude na koji način se ponašaju, na Radošiću, uzurpirali su naš prostor, pod prozorima kao gljive poslije kiše, bez suglasnosti susjeda, bez znanja lokalne samouprave niču bazne stanice preko noći. Samo vam osvane kraj prozora. Vi niste odgovorili jer se odgovor dali mišljenje koje sam ja vidio na odboru i koji sam dobio, to mišljenje ja imam. Ali to je mišljenje koje je pisala Angela Merkel da zaštiti interese njemačke tvrtke, a ne interese hrvatskih građana i Hrvata. Jer je sramotno da se u teleoperateri samo u Hrvatskoj ne treba građevinska dozvola, ja vas pitam zbog čega? Ne bi mi kao saborski zastupnici i Sabor donijeli da teleoperateri moraju imati građevinsku dozvolu za bazne stanice, ako u drugim država ima i vi ne odgovarate na to pitanje. Na isto pitanje sam postavio ovdje i Andreju Plenkoviću. U slučaju nezakonito postavljenih baznih stanica, kao što je u Vrbanima, ovdje u Zagrebu ili kao što se na Radošu kod Sinja na 1000 drugih mjesta. Zbog čega ih ne uklanjate? Zbog čega ih ne uklanjate? Pa ljudi imaju zdravstvenih problema zbog te bazne stanice. Imaju strah zbog svoje djece. Imamo povećanje broja tumora. Zbog čega, tko će odgovarati za živote te djece? Tko će odgovarati za povredu kulturnih dobara gdje su bazne stanice? Tko će odgovarati što se to na bazne stanice postavljaju na bolnice, na dječje vrtiće na naj, na ustanove koje ne bi smilo biti blizu, kršeći GUP lokalnih samouprava, kao što je primjer i u Sinju i u drugim i u Zagrebu. I u Istri, koje je donijela prostorni plan kao županija, a teleoperateri ih ne poštivaju. Vi ne smijete jer dinastija Mišetić je nad vama. Vi ne smijete štititi hrvatski interes, ali ja vas razumijem, ne smijete i vi znate da ne smijete. Ali ne mogu za razumjeti kolege zastupnike koji neće podržati da bazne stanice imaju građevinsku dozvolu kao i sve zemlje u EU. Zbog čega teleoperateri imaju 42% dobiti u RH, a 23% u EU, u drugim članicama u prosjeku, Deutsche telekom? Možete li mi na to pitanje odgovoriti? Zašto smo na dnu, na vrhu po korupciji, na dnu po internetu, zbog čega smo? Možete li objasniti zbog čega? Može li dati netko taj razlog? Zato što smo kolonija političkih interesnih skupina koje nemaju hrabrost se suprotstaviti i zaštiti, prije svega našu djecu, naš teritorij, naš prostor, a dobit izvlači teleoperater koji ulaže tko zna di, a ne ulaže u Hrvatsku. U privatizaciji su nam naši političari su dozvolili da naša infrastruktura ode u tuđe ruke da bi se dodvorili nekome a sada im pogodujete da rade što žele, ne smijemo dozvoliti da budemo kolonija, stranih teleoperatera i drugih skupina u ovome slučaju stranih teleoperatera. I mi kao zastupnici, imamo pravo ne, obavezu od naroda, da bazne stanice, moraju se graditi s građevinskom dozvolu. Sve ostalo što je napisalo, to je u uredu Angele Merkel pisano, u upravi HT-a, uz supotpis dinastije Mišetić. Još jednom, kolegice i kolege, mi smo zastupnici naroda, mi moramo zaštiti ovaj narod, da se teleoperateri i druge institucije odnose prema Hrvatskoj, kao i prema drugim državama. Hvala. Na vašu intervenciju imamo jednu repliku, to je kolega Pernar, izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvaženi zastupniče Bulj, u potpunosti mi iz Živog zida podržavamo vaš prijedlog, slažemo se s tim da bi teleoperateri trebali imati građevinske dozvole za izgradnju baznih stanica, jer trenutna situacija, gdje svatko od njih gradi, gdje ga je volja, gdje mi zapravo, javnost nemamo evidenciju, gdje se oni uopće nalaze i gdje su građani mnogi, izloženi zračenju, sigurno nije dobra za zdravlje ljudi, a jedan od ključnih razloga koji bi ja istaknuo, je protivljenje građana, postavljanja tih baznih stanica u njihovoj blizini. Danas su građani nemoćni, jer oni uopće ne mogu ni sudjelovati u javnoj raspravi, jer javne rasprave niti nema, nitko ne gleda da li je odašiljač stavljen vama doslovce iznad glave ili pored glave ili ispod glave.

u borbi za postavljanje baznih stanica, za građevinsku dozvolu, međutim, one su nicale, iz dana u dan, ljudima uz prozor, pa čak i brojni načelnici su omogućili da svoje zemljište iznajme kraj tuđe kuće, kraj tuđega djeteta, da se postavi bazna stanica, ne pitajući se dal će to dijete oboliti, dal je to dijete pokusni kunić, što će se dogoditi. Znači 1001 razlog je zbog čega imamo povećanje tumora, ali je činjenica, da u Hrvatskoj, u našim gradovima, 890 puta je veće dozvoljeno zračenje, zakonito, nego u Parizu i Beču. i u Parizu i u Beču treba građevinska dozvola, jedno u RH, ne treba građevinska dozvola i onda uvažena tajnica pročita opet mišljenja Vlade, na koje sam ja dao osvrt odmah na početku.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolege i ova sabornica svjedoči o tome kakav je interes za ovu važnu temu, kakav je interes uopće za zdravlje naših građana, kakav je interes uopće za odnos prema državi, je kao što sam rekao na odboru, do države treba držati, a ovakav odnos pokazuje koliko mi uopće držimo do države, koliko držimo do sebe, koliko držimo do svojih građana. Ništa kolega Bulj, koji je najdosljedniji, najuporniji borac za zdravlje hrvatskih građana, za ravnopravan odnos teleoperatera, prema Hrvatskoj Hrvatskoj državi, prema hrvatskim građanima, znači, ništa drugo ne tražim, osim da se teleoperateri ponašaju u Hrvatskoj, kao što se ponašaju, odnosno,

ali evo Vlada Republike Hrvatske to odbija. Sjećam se kako sam se više navrata se borio za to, da Hrvatska gradi svoju agregacijsku međutim, vlada je konstanto iskazivala protivljenje tome, dok, ovdje jednom prilikom, državni tajnik, ipak nije rekao, da će Hrvatska ići u tom smjeru. Ne znam što se po tom pitanju radi i radi li se uopće ali vrlo vjerojatno se ne radi n išta. Isto kao što se po ovom pitanju ne žele urediti stvari. A zašto se ne žele urediti stvari? Zato što Deutsche Telecom, odnosno, HT ima prevelik utjecaj na hrvatsku vladu. Možda i zbog to sam rekao i u replici gđe. Mišetić, jer su njeni roditelji, odnosno, njeni članovi, znači bliski članovi obitelji, usko vezani uz tu veliku kompaniju, koja kao što kaže, kolega Bulj, izvlači dobit iz Hrvatske. Nije problem što se izvlači dobit iz Hrvatske, izvlače i druge kompanije, ali je problem, što je ta kompanija u povlaštenom položaju u RH. u RH. U jednom, znači imamo jedan duopol a osim tog dopola imamo isto tako ovu situaciju, gdje se bazne stanice postavljaju bez građevinskih dozvola. I vlada to ne želi promijeniti, vlada uporno pogoduje znači teleoperaterima i spomenuo je kolega Bulj, sjećam se tog naslova u Jutarnjem listu, teleoperateri dvije točke, zaustavite Mira Bulja. A zašto bi ga se zaustavilo? Što on to traži, a što nije logično, što ne bi svatko normalan trebao podržati i što ti isti teleoperateri koji viču zaustavite Miru Bulja ne moraju ispoštovati u zemljama iz kojih dolaze. Samo to, nikad nitko iz Kluba MOST-a nije bio protiv ulaganja u infrastrukturu, protiv toga da imamo brži Internet jer evo svi smo mi, cijelo vrijeme smo ovdje na mobitelu, vjerojatno građani kad gledaju kažu, pa šta ovi rade, jel ovi išta, pratimo, znači, i na mobitelima što se događa, provjeravamo informacije, evo mene je kolegica ovdje jedna optužila da sam glasao protiv zakona koji ide u smjeru pooštravanja odnosno oštrijeg kažnjavanja onih koji seksualno napastvuju djecu, evo da nisam imao taj mobitel, ja sam na mobitelu provjerio kako je bilo glasovanje i vidio da je Klub MOST-a podržao taj zakon a da ja nisam bio u sabornici i nisam uopće glasao, ona me optužila da sam, znači, to je nama pomoćno sredstvo za rad, bez interneta uopće ne bismo danas mogli funkcionirati, tako da mi nismo protiv, znači, ulaganja u infrastrukturu, nismo protiv ni protiv postavljanja baznih stanica, al da postoji određena procedura da se moraju ishoditi određene suglasnosti, a ne da radi svatko što ga je volja kao da je RH divlji zapad, kao da ovdje ne vrijede nikakva pravila. Na to nećemo i ne želimo pristati, protiv toga ćemo se žestoko boriti, a oni koji su izručili, znači, HT Deutsche telekomu, to su HDZ i SDP, njih danas nema ovdje, ostao je evo usamljen gore kolega Lončar kao posljednji Mohikanac u obrani, znači, znači, teleoperatera u RH jer mu je naređeno da mora, da mora ostati ovdje, da kolega Bulj, znači, kolega Lončar će ovdje braniti stav Vlade, branit će teleoperatere i branit će, znači, njihov stav odnosno stav Vlade da teleoperateri ne trebaju ishoditi građevinsku dozvolu i nikog drugog nema, evo što je tu potpredsjednik HS jer je on već, već mu je zakazan termin ovdje da on mora biti tu i čovjek je tu jer je to zakazano, nikoga iz SDP-a nema, iz HDZ-a nikoga osim posljednjeg Mohikanca i to je to i tu smo mi iz MOST-a i kolege iz Živog zida koji kroz cijelo ovo vrijeme imamo isti jednoznačan stav da se teleoperateri u RH moraju ponašati isto kao što se ponašaju i u državama iz kojih dolaze. I to je sve što mi tražimo i iz Vlade nismo čuli niti jedno logično objašnjenje zašto ovaj prijedlog kolege Bulja ne bi bio prihvaćen. Uostalom, ako vam je problem prihvatiti nešto, mi znamo da ova Vlada, da Andrej Plenković ne voli Miru Bulja, mi znamo da mu je Gabrijela Žalac rekla da bi bilo bolje da ga Zagora nije rodila, mi znamo da je premijer Plenković nasrnuo na mene ovdje fizički u HS, pa ne morate prihvatiti ovaj naš zakon, napravite svoj zakon, vi ga dajte u proceduru i mi ćemo ga podržati jer ide u korist hrvatskih građana. A mi ćemo svaki vaš prijedlog i to se pokazalo sada iako je kolegica iz HDZ-a pokušala dokazati da mi nismo podržali njihov zakon, mi jesmo, kao i kolege iz Živog zida, mi ćemo svaki njihov zakon koji ide u korist naših građana, koji štiti zdravlje naših građana i koji se drži načela da RH mora biti ravnopravna ostalim državama EU odnosno da u RH moraju vrijediti ista pravila kao što vrijede i u drugim zemljama EU, mi ćemo takvo načelo uvijek podržati. Europa kakvu je mi vidimo je Europa nacija, mi ne želimo nikakvu europsku naciju u kojoj će zapravo profitirati oni najbogatiji, najuspješniji. I ono što je također zanimljivo u kontekstu ove rasprave gdje imamo situaciju gdje su neke zemlje ravnopravnije i u nekim zemljama vrijede određena pravila, a u nekim zemljama ne vrijede je npr. ovaj naš prijedlog oko kompenzacijskog fonda odnosno kohezijskih fondova gdje bi se kriterij rizika od iseljavanja uzeo kao kriterij na temelju kojeg bi se dodjeljivala već ova sredstva koja imamo u kompenzacijskim fondovima. Svi su skočili na taj prijedlog Bože Petrova i znate što se dogodilo? To da je jučer premijer u Briselu rekao da trebamo poseban fond osnovat za zemlje koje imaju problema, demografskih problema i sad svi šute. Gdje su sada ti kritičari? Gdje su sada ti koji su nas svih ovih dana napadali? I da stvar bude bolja, ja nađem govor iz ožujka mjeseca na plenarnoj sjednici u Europskom parlamentu gdje Ivana Maletić govori isto što i Božo Petrov. Ali kad mi nešto predložimo, e tada kreću napadi, tada kreće ismijavanje, pa evo vi predložite. Kao što ste sada nam kopirali ideju o kompenzacijskom fondu kao što je premijer ukrao ideju od Bože Petrova, koju ste preko svojih komentatora, dijela medija, danima napadali, ukradite i Miri Bulju ovaj prijedlog, on će biti sretan i zadovoljan, vi ga uputite u proceduru i mi ćemo također za njega glasovati jer ide u korist hrvatskih građana, jer drži do ove države, a vi do ove države ne držite, jedino do čega vi držite je vlastiti džep, do toga držite, to smo vidjeli ovdje kad ste na silu išli progurati Zakon o financiranju političkih stranaka, referenduma i promidžbe, kada smo vam se 39 sati ovdje hrabro u HS suprotstavljali, ali sve ste izveli, samo da zakon stupi na snagu, isti dan ste ga donijeli, onda je predsjednik HS s premijerom trčao kod predsjednice da potpiše zakon, objavili ste ga isti dan u Narodnim novinama, isti dan je stupio na snagu i zbog toga ćemo vam sutra, skupili smo potpise cijele oporbe, znači, uputit ćemo prema Ustavnom sudu ocjenu ustavnosti tog zakona kojeg ste donijeli na takav način. Na svakom zakonu gdje idete protiv hrvatskih građana, protiv interesa hrvatskih građana i protiv interesa hrvatske države ćemo vam se žestoko suprotstavljati a svaki prijedlog koji ide u korist hrvatskih građana, pa kad ga i vi predložite ćemo podržati. Ali vi za to nemate niti dobre volje, vi nemate za to ja bih rekao ni hrabrosti i siguran sam da čak ni ovaj prijedlog kolege Bulja, da se teleoperaterima naloži da kod postavljanja baznih stanica moraju imati građevinsku i lokacijsku dozvolu uvjeren sam da ga nećete ni kopirati. Nećete jer ne smijete. Ne zato što i namjerno radite protiv interesa hrvatskog naroda. Ne radite vi to namjerno nego oni koji su nad vama vam to kažu da tako morate i vi samo izvršavate zadaće. Vi samo izvršavate zadaće i ponovno izlazite sad pred hrvatski narod sa ovom listom čatinih čata. Jer ste to, vi ste čate, vi ste čatine čate. I niti jednu odluku koja ide u korist hrvatskih građana vi sigurno nećete ovdje u Hrvatskom saboru donijeti. I ja u ima Kluba MOST-a, kao predsjednik kluba, kao politički tajnik MOST-a dajem punu potporu ovom prijedlogu našeg kolege Bulja i cjelokupan Klub MOST-a čvrsto stoji iza ovoga prijedloga i kod glasovanja će podržati ovaj prijedlog. Hvala. Nastavljamo sa raspravom u ime kluba zastupnika, slijedeći u ime Kluba zastupnika HDZ, ispričavam se, može. Izvolite. Hvala lijepo, ja bi samo kazao kratko da ovde nije čak pitanje ni stranačke pripadnosti jer mi imamo na terenu znači mogućnost, evo nakon kolege Grmoje, pošto evo slijedi Klub HDZ-a, da kažem evo da je u Varaždinu bila tribina 10. travnja gdje je znači HDZ organizirano sa Hrvatskom udrugom za zaštitu automagnetskog zračenja gdje se protivi znači postavljenim baznim stanicama znači koje su postavljene bez ovaj građevinske dozvole, bez znači baš, tako da teren šalje također poruku i HDZ-a da je vrijeme da se stane i zaštite ti naši građani, da se teleoperateri ne ponašaju kao što se ponašaju. Ja bi jednostavno ponovio ono što je rečeno na početku o mišljenju Vlade, pa zašto druge države ne prepišu naš zakon, kad je naš toliko dobar u EU, kad smo mi najpametniji zakon, najbolji zakon, najtransparentniji zakon gdje teleoperateri imaju najveću dobit, di imamo najgori internet, gdje korupcija na vrhu. A u drugim državama uređenim, kao što su Švedska, Finska, Danska, Nizozemska, imamo znači potrebu građevinskih dozvola, ja ne vidim niti jedan razlog zbog čega u Hrvatskoj mi ne prepišemo taj zakon i reći ćemo to su zemlje razvijene, znači potrebu građevinskih dozvola, jer građevinske dozvole trebaju proceduru, znači trebaju proći proceduru, a ne na ovaj način smo mi njima dozvolili da krše prostorne planove, da se rugaju. Zašto? Zato što političke elite ovise o njima. Meni je drago ka čujem da se naši zastupnici ili u Hrvatskoj ili Europskom parlamentu bore za kako koja ono čokolada, ne znam da je lošija, Nutela, al ja bi više volio da čujem ovo odnjizi. bi više volio, zašto je u Njemačkoj teleoperateri trebaju građevinsku dozvolu i zašto u svim zemljama Europe, ne samo EU triba građevinska dozvola, a u Hrvatskoj ne triba. Ja, to je ključno pitanje. ili smo mi razvijeniji od Švedske, Finske, Nizozemske, Danske i mi smo najpametniji i najbolji zakon imamo i ne triba nam građevinska dozvola, a teleoperateri imaju 42% dobit, najlošiji Internet, a prvi smo po korupciji, u vrhu. Tamo je sve obrnuto, znači ovdje je sve jednostavno. Građani neće trpit ovaj vaš javašluk, ja sam ponio ovu majcu na kojoj pište vidite, teleoperateri iznad zakona. Ja ću je hrabro ponijet, a svjestan sam da teleoperateri imaju velik utjecaj u medijskom prostoru kao oglašivač. I da brojni mediju ne smidu ovo napisat, ne smidu, evo ja im govorim uvažavajući te ljude, to je njihov kruh, da ne smidu napisat riječi protiv teleoperatera, osim protiv mene. Evo, ja javno ću se skinut i pokazat šta piše, ajde dođite vi s ovim. Teleoperateri su iznad zakona. Iznad naših građana, izdan sustava, iznad su svega, iznad naše Vlade. Znači, teleoperater Angela Merkel bez njenog miga ne smije ništa. I sad ćete je još dočekati ovdje, bit će zbog migrantske, ovog rješavanja zbog toga ćete …/nerazumljivo/… kako nam je pomogla da riješimo te probleme zbog toga kako joj pogodujete. Naravno pa šta će drugo žena nego doći u Zagreb ima njena tvrtka najveću dobit, a ima najmanje ulaganja, a najviše izvlaći od naših građana baš tamo. Umjesto da mi taj novac ulažemo u školstvo, zdravstvo, demografiju, mi ona izvlači taj novac i doći će Angela Merkel, to je glavna vijest. Uvažavam ja i gospođu Merkel, al više uvažavam narod hrvatski. Pa ne možemo mi preko njihovih interesa, interesa Andreja Plenkovića ili bilo koga drugoga iz toga inkubatora diplomatskoga koji upravlja državom, kojega je osmislio Budimir Lončar. Pa ne možemo mi zbog tih ljudi cili narod met podnoge, pa nije se za to krvarilo. Da nama stranci izvlače novac iz Hrvatske i da imamo gori zbog toga depopulaciju 2/3 Hrvatske prazne zbog ovakvog ponašanja da nam ljudi odlaze jer oni taj novac dobit ne u Hrvatsku nego u svojim zemljama, gdje će naša dica raditi na toj dobiti, al će izgrađivati njihovu zemlju. I tome se mora reći nećete gospodo, inače mi nismo dostojni ovoga parlamenta. Nastavljamo s raspravom u ime kluba zastupnika, slijedeći je kolega Davor Lončar u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite kolega Lončar.

Kako će tko iznositi svoje stavove, iza koga radi i kako se ponaša. Međutim kako dolazim iz jedinice lokalne uprave i kako obnašam dužnost 25 godina i kako slušam danas ovdje priče pojedinih ljudi koji ne poznaju sustav, koji ne znaju u zakonu određenima piše i kako jedinice lokalne uprave mogu i moraju i rade kad su u pitanju postavljanje antenskih stupova i otklanjaju sve sa terena ukoliko nanose štetu svojem stanovništvu. Jedan od onih koji je prvi u Hrvatskoj izmaknuo antenski stup iz dvorišta škole je upravo moje ime i prezime. Zašto? Zato što se mjerenjima zračenja pokazalo da on koji je tad prije tamo postavljen je narušavao zdravlje ljudi. Sve aktivnosti, da bi se dokazalo ovo što ja sad tu vama iznosim je poticalo upravo čelnog čovjeka iz jedinice lokalne uprave jer je to i na njemu i dužnosti. Zakon i onaj o gradnji i ovaj Zakon o jednostavnim građevinama kaže isključivo što je zadaća investitora, izvoditelja nadzora i svih ostalih sudionika u gradnji koji se moraju poštivati. A obaveza jedinica samouprave nadzirati sve propuste ukoliko postoje i ukazati da je dužan taj koji je naručitelj to i otkloniti. U određenim rokovima. Kod mene se u općini dogodilo, imate 3 antenska stupa koji su udaljeni od naselja kilometar i pol do dva. I koji u svojoj funkciji jednostavno daju nama mogućnost da imamo kontakte itd. Ja neću govoriti o situacijama kako netko nekome pogoduje, ja nikad u životu nikad u životu nitko pomogao apsolutno u ničemu nisam. Niti ću to raditi dok budem načelnik općine. I dok budem saborski zastupnik niti me to interesira. Samo ukratko. Kod mene se dogodilo od poslijeratne obnove do danas investicija razno raznih više od 5 milijardi kuna. Zaposlio 1700 ljudi i kad nađete iti jednog gospodarstvenika, ali iti jednog koji će kazati da sam ja uzeo iti kave za tu, jer je to bila moja dužnost da radim. Onda nikad više neću biti u ovom Saboru. Ja sam i zato bi volio da je kolega Grmoja, odgovoran čovjek koji ne da i nikad neće dati sebe za bilo što osim što sebe dajem za svoje ljude. O ratu neću govoriti jer sam proveo cijeli rat i o njemu ne želim ovdje. I ove stvari koje čujem ovdje, prostornim planom i to zapamtite vi koji želite pamtiti i koji želite, ja nisam došao vama držati lekciju, ali znam što to znači. Prostornim planom svih općina i gradova i županija, pa i države je definirano zapravo sve. I svi projektanti, nadzori, izvoditelji, naručitelji koji traže i projekte i dozvole moraju poštivati prostorne planove. Protiv onih koji ne poštivaju prostorne planove, snose sankcije. I kolega Bulj, vas mogu. Svi načelnici i gradonačelnici koji se ne ponašaju tako da, sklone te što vi kažete, probleme, a ima ih, su odgovorni. I ne mogu kazati da nisu znali. Nema toga ja nisam znao. Ja sam znao da to postoji i ja sam znao da to moram riješiti i nije u ovom slučaju kod ovakvih antenskih stanica i sličnih dužno ministarstvo to raditi. Nego isključivo mi koji radimo na tim prostorima. Kad su u pitanju naknade od mreža i tu vas moram dopuniti ili ispraviti, imate jako puno općina u Hrvatskoj, gradova koji uzimaju naknadu. I to ne mala sredstva nego jako velika sredstva. To je druga priča što pojedini, pola mojih kolega nisu išli u tu realizaciju. A imali su mogućnost zakonsku i to ne jednu nego x puta. Sad čujem da će doći do većih naknada, tim bolje. Usklađenje određenih kilometara koji dosad nije bio, ali se to mora uskladiti. Situacija na terenu je drugačija u odnosu na papire koji pišu, zakone koji se donose, ali smo mi dužni svi kao građani isključivo poštivati te zakonske norme. Zašto ne treba građevinska dozvola za antenski stup? Samo kratko da vam pojasni. Ne treba. Jer se radi isključivo o jednostavnoj građevini. Da bi bilo tko od njih postavio antenski stup, on mora na desetke uvjeta, na desetke uvjeta ovlaštenih .../Govornik se ne razumije./... u Hrvatskoj dobiti da bi on to postavio i zadnju koju mora dobit je suglasnost općine ili grada koji mu daje suglasnost da li je to s prostornim planom, da li je donio sve uvjete i tek tad može ići u izgradnju. Prije nikakvo. I nije točna priča kako se ne traži suglasnost. Pa općina traži suglasnost od svojih susjeda, I ukoliko to nije tako, onda općina ne daje suglasnost ili grad. I ne može taj, bez obzira kako se on zvao postaviti tu antensku stupnu stanicu. Žao mi je što se određenim stvarima radi na način da se među narod šalju nekakve poruke koje imaju malo istine, neću ja reći da nema, imate ovo što je kolega Bulj kazao što se dogodilo u Zadru da, al nije taj koji je tamo stavljao zvonik crkve je radio protuzakonito i znam da su se mjere protiv tog koji je to postavio, poduzele i znam da ima onih koji to sakrimice rade i neću ih pravdat nikad u životu jer nema razloga da ih pravdam, ali kod vašega prijedloga ja ne vidim nešto što bi dalo poboljšanje postavljanja ili otklanjanja nedostataka u ovom zakonu jer to su, još jednom se vraćam, građevine koje se završe u jako kratkom roku gradnje i koje ne zahtijevaju čvrstu građevinu u smislu građevine što je obiteljska kuća ili ne znam, nekakva druga građevina. čitam što kaže sve u prostornom planu. Znači, prostorni plan, uz njegove primjene odredbi itd. je isključivo u nadležnosti, ponovo se vraćam, općina i gradova i gđa. Magaš, državna tajnica, ovdje je prije dobro napomenula, kod izrade izmjena ili izrade prostornih planova, procedura traje godinu, dvije, svi se javno pozivaju da daju svoje mišljenje, da daju svoje prijedloge, bude javna rasprava, javni uvid i to stvarno traje i nakon svih provedbi, al doslovce svih provedbi i nitko ne sakriva izradu prostornog plana, niti izmjenu prostornog plana i svi mogu dat, evo ja sam nedavno završio izmjene i dopune PPU-a i isključivo pozivao ljude da dadu svoje prijedloge i tribine i sve organizirao i da ako iti malo primijete nešto što je, što ne može stajati u prostornom planu, što ruši i zdravlje i sve ostalo, je jednostavno ne može bit tu, a mjerenja su jako važna. Ona isključivo moraju ako ne mjesečno, onda bar svaki treći mjesec dat pokazatelje i oni se bar kod mene tako radi, svaki treći mjesec nam dostavljaju izvješće o mjerenju i na mjerenju, nisam ja stručnjak da mogu to, ali pozivam stručnu osobu da bude na tom mjerenju, pa nema tog čovjeka u RH jel je to načelnika i gradonačelnika koji će zbog nečijeg interesa stavit antenski stup u nekoj blizini i da on truje svoje ljude, svoje …/Govornik se ne razumije/…to je nemoguće, to ne prihvaćam nigdje, nikome. Još jednom se vraćam, da ima slučajeva koji mimo znanja to rade, ima i trebamo ih svi zajedno ako znamo koji su, sankcionirat i nek snosu svi ono što ih pripada, ali da se držimo tako nešto i da pogodujemo na način da dajemo telekomu ili ne znam kome, ja odgovorno tvrdim, od 426 općina u RH, da niti jednog mog kolege, al niti jednog kolege, a jako dobro sam dugo u ovom sustavu, sam prije kazao, nisam uočio da je radio bilo što kontra na način da bi pogodovao Deutsche telekomu ili ne znam zato stvarno molimo da o činjenicama, ja bi volio kolega draga da ovdje u vašem prijedlogu ima nešto što bi se dalo popravit u ovom zakonu, ja bi bio sritan čovik, vjerovali ili ne, ja bi to prihvatio kolega …/Govornik se ne razumije/…al ovdje ja nisam, čitajući ovo što ste dali, nisam nešto posebno vidio što može poboljšat …/Govornik se ne razumije/…danas, nijedan zakon nije svet, nije ni Biblija se mijenja, a kamoli zakon. Prema tome, molim vas da kad već hoćemo nešto pametno, čvrsto donijeti, onda su zakoni o jednostavnim građevina, propisani svi oni elementi, svi oni koji se mogu gradit bez građevinske dozvole i zato kažem, apeliram na sve one moje kolege, gradonačelnike, načelnike koji imaju mogućnost, a imaju, da ne daju suglasnost na postavljanje atenskih stupova jer im to i ovaj zakon dozvoljava. Ukoliko nisu proveli ovo što sam prije rekao i na kraju cilog tog građenja se izdaje uporabna dozvola, ali prethodno je trebalo odraditi sve radnje, projektiranja, odradit izvođenje pod nadzorom itd. da bi se dobila uporabna dozvola. Evo, hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala i vama. U ime predlagatelja intervencija kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Lončar, jedino u RH u EU ne triba bazna, ne triba baznim stanicama ne triba građevinska dozvola, jedini u EU. teleoperater, poglavito HT, najveću dobit u RH, 42%, u drugim državama 23% i ja ovim ništa ne tražim, nego da se ponašaju kao u državama odakle dolaze, ovim prijedlogom zakona. I to traže svi građani koji prosvjeduju pod postavljenih baznih stanica kao primjer na Radošiću gdje sam ja spomenio, gdje je prije 6.-7.g. mene, znači, osobno, mene policija zaustavljala da bi se prije nekoliko godina dokazalo kad je postavljeno da je bazna stanica postavljena nezakonito. Znači da je bazna stanica jedino u RH nema građevinske dozvole za bazne stanice teleoperatera. Još jedan podatak ću vam pročitati, al ovim bi, građevinskom dozvolom bi riješili da ne mora gradonačelnik i načelnik to rješavat, da ne more, nego jednostavno na cijelo teritoriju RH bi bilo isto, ako bi cijeloj EU i cijeloj Europi, čak u Srbiji i Crnoj Gori triba građevinska dozvola, čak, znači, van EU, ako u cijeloj EU triba građevinska dozvola, vi kažete jednostavnim građevinama, ja baš tražim da ne budu jednostavne građevine, a ja baš to tražim. Zašto? Jel zatražite registar, ja sam zatražio po pravu, temeljem prava na pristup informacijama od HAKOM-a, dobio sam informaciju da od 2014. do svibnja 2018. više od 400 jedinica lokalne samouprave podnijelo je zahtjev za naplatu prava puta, znači više od 400, a za samo 17% doneseno je rješenje il izdana dozvola da mogu naplatiti pravo puta. S obzirom da teleoperateri odbijaju plaćati, protiv njih su podnose lokalne samouprave i sudske tužbe, lokalne samouprave, to je teleoperater, to su teleoperater, jel ova Vlada kolega, ne ova, nego sve Vlade su pogodovale teleoperaterima, oduzele su nam ono što je bilo hrvatsko od naših građana u privatizaciji od, kako se je zvao ovaj predsjednik HT-? Možda ste vi u replici, malo bolje, pa ćete pogoditi, znači, ona je opljačkana naša infrastruktura i sad se pogoduje teleoperaterima, znači, mogu vam navest 1001 primjer gdje građani prosvjeduju, pa evo u Varaždinu, vaša stranka organizira tribinu protiv bazne stanice koja je postavljena u naseljenome mjestu, 10. travnja je održana zajedno sa kolegama i kolegicama iz Udruge HUZEZ. Šta to znači? Znači da mi jedino kao tijelo najveće u RH možemo donit ovim zakonom, ja se ne slažem s vama da mi ne možemo ništa, da ovaj moj prijedlog nema, ne, moj prijedlog samo piše ono što sve članice EU imaju. Jel zašto ima onda Finska, zašto ima Švedska, zašto ima Njemačka, zašto ima Francuska, zašto sve imaju građevinsku dozvolu moraju, a samo RH ne, to je ključno pitanje jasno je to pitanje jer jednostavno kod građevinske dozvole malo teži je put, u RH dva mjeseca za postavit baznu stanicu, a većina ih se postavlja i brže preko noći kao što je primjer Radošić i brojne druge jel u registru ih nema dovoljno napisanih, nisu sve ni popisane i postavljaju se na dječje vrtiće, bolnice, bolnice, na kulturna dobra, ja vam mogu reći evo kad budete išli put Klisa vidjet ćete kolka je, kulturna dobra, ne mogu to u Njemačkoj napravit, znate, ne mogu i dajte mu onda logiku jednu zbog čega najveća dobit teleoperatera u RH 43%, a najmanja ulaganja, a najveća korupcija u RH od od tog teleoperatera, što vam govori? Da ono što su naši stari i vjerojatno ste i vi uplaćivali onda telefone kad je tribalo u infrastrukturu, postao je stranac vlasnik, nitko nije dobio, znači, te dionice, od tih koji su kupili, nego su naši pogodovali da bi se dodvorili, kasnije su oni postali predsjednici, Mudrinić čini mi se da se zva, jel, kako li se zva, pogodovali i sad još imaju najveću dobit u RH. Zamislite da tih 250 za pravo služnosti van ovoga, da oni moraju gradit projekat, da mora put, pristupni put, oni postavljaju bazne stanice gdje im padne na pamet, ja ne kažem u vašoj lokalnoj sredini jel nisam upoznat, al vam mogu nać

Hvala potpredsjedniče. Kolega Bulj, slažem se s vama u dijelu di je dobit, da je to trebalo drugačije regulirati i tu se slažem. Međutim, kod ovih drugih stvari u kojem se spominje cilo vrime u vašem prijedlogu dozvola, još jednom ponavljam, prostornim planom jedinice lokalne uprave je definirano di se može postaviti bazna stanica odnosno atenski stup. U prostornom planu, u mjerama i odredbama ako to, uzmite, pa pročitajte, pa ćete vidit, piše što zahtjeva jednostavna građevina kroz ovaj pravilnik? Znači, ništa ne može bilo tko odradit ukoliko nije poštivao prostorni plan, a u prostornom planu jedini koji imaju pravo nadzora na svom području su upravo općine i gradovi.

sve države i članice imaju građevinsku dozvolu za bazne stanice kao zakonski okvir osim RH, ili smo mi bolji od svih država, evo i Njemačka, dakle, odakle dolazi najjači teleoperator jel slični su ti teleoperateri il ćemo mi pripisat njihovo il ćemo puštit da imaju najveću dobit. oni, evo rekao sam maloprije, ne plaćaju pravo služnosti, 400 jedinica lokalne samouprave i moraju se tužit, ne žele platiti, 400 jedinica, ovo je znači formacija kako je onima koji sada dobiju po pravu o informacijama. Prema tome, apsolutno ništa ne tražim drugo ovim prijedlogom, nego da teleoperateri imaju iste uvjete u RH ko i u svojim državama, ja mislim da je to minimum i to će olakšati i lokalnim samoupravama, ja nisam govorio pojedinačno

Hvala vam predsjedavajući. Kolegice i kolege, danas raspravljamo o Zakonu o gradnji, svega tri članka mijenjamo u ovome zakonu odnosno mijenja predlagatelj. Međutim, vrlo bitna članka, ključna članka, prije nego krenem na svoju raspravu, samo ću spomenuti ovaj dio oko prostornih planova. Evo predstavnica Vlade, gđa. tajnica je govorila, da evo sve je u prostornim planovima, to se definira i ako se oni krše, onda inspekcija to ukloni, ne znam, valjda lupi se kazna, ne znam jeste rekli taj dio, slično govori g. Lončar, međutim, to u praksi nije tako. Kazne su inače stotine tisuća kuna od strane građevinske inspekcije, za onaj dio oko uporabnih dozvola i stotine tisuća kuna, ako se ne varam, čak do pola milijuna kuna za onaj dio sanitarne inspekcije koji se tiče zaštite od zračenja. A zašto tome nije tako? Zato što postoji iz vremena SDP-ove i HNS-ove Vlade iz 2012.g. Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, dakle, Uredba Vlade gdje stoji u čl. 9. antenski prihvati koji se postavljaju na postojeće građevine, ne planiraju se u dokumentima prostornog uređenja i ova uredba je alibi, ova uredba je alibi za svaki pokušaj, dakle, uklanjanja ili pomicanja baznih stanica na temelju prostornoga plana. Mislite da nije bilo prijava inspekciji? Mislite da nije bilo sudskih tužbi za takve stvari? Ovo je sve njih srušilo, prema tome, toliko o prostornom planu, idemo sada, idemo sada redom molim vas samo bih još usput htio reći, da što se tiče sanitarne inspekcije, ona nema evidenciju, nema evidenciju koju bi trebalo vodit Ministarstvo zdravstva tj. zdravlja, to je taj upisnik o kojem sam govorio u replici, tako da uopće ne zna gdje je što jer upisnik ne postoji 6000 baznih stanica otprilike, oko 2000 po teleoperateru bi trebalo biti upisano u taj upisnika sa svim podacima, gdje, kada čestica, izmjereno zračenje i nakon 3 g. kad se mjeri, opet bi trebalo bit u tom upisniku, on ne postoji. I molila vas je pučka pravobraniteljica, godinama vas je molila objavite to, to su javni podaci, dajte građanima, da vide jel' mu ova bazna stanica, jel' mu ona bazna stanica, jel' protupravno tu ili nije, ne, vi u svojoj bahatosti, vi u svojem služenčadnosti, ne znam koju riječ da upotrijebim više a da ne bude a da ne budem kreativan, na sve to ignorirate. Idemo dalje na početak. Ključna razlika između građevinske dozvole i glavnog projekta je ono što sam spomenuo, dakle pita se susjede što misle o gradnji. Sada se to ne radi. Netko izgradi, imate primjer Marije Gorice, evo nije daleko od Zagreba, g. Lončar, odite tamo, mala općina na privatnoj parceli izgrađena je bazna stanica. Valjda su uvjerili vlasnika na način bolje da imaš ti na svojoj kući, na svojoj parceli pa da ne zrači tebe, bolje da zrači susjede i prosvjeduju se već dugo protiv toga, nikakvim alatom je nisu uspjeli do sada ukloniti. Zato nam treba građevinska dozvola, da ne kažem da ju ima cijela Europa, i ove nekakve priče da će to usporiti razvoj telekomunikacije, molim vas lijepo, po indeksu digitalne razvijenosti smo 27. ili ne znam koji, 26. Znači druge zemlje koje imaju građevinsku dozvolu, one su 1., 2., 5. itd., dakle to nema veze jedno s drugim, to je izvlačenje stvari izvan konteksta. Opće stanje kad govorimo o ovoj problematici, o gradnji baznih stanica, može se okarakterizirati vrlo jednostavno, kao prvo, bespravna gradnja, imamo spore i skupe komunikacije, to nam isto govori indeks digitalne razvijenosti, imamo staru infrastrukturu, u našoj strategiji sve se zapravo temelji na upletenim paricama još uvijek. Imamo ogromne zarade teleoperatera kao što smo čuli, ugrožavanje zdravlja ljudi, zagađenje okoliša, jedno bezakonje i ono što je možda jedno od najgorih stvari, kartelizacija nečega što bi trebalo zapravo biti tržište. Umjesto da se teleoperateri natječu, oni se da, natječu u nekim segmentima ali kad se radi o baznim stanicama, tu se stvori jedan kartel koji ne da se uvede red. Govorimo dakle ne o pravnoj državi, nego govorimo prije o Divljem zapadu ili nekakvoj džungli. Naša analiza koju sam također spomenuo u replici, imam ju ovdje, analiza je to provedena na 106 nasumično izabranih baznih stanica u gradu Zagrebu. od 106 nasumično izabranih baznih stanica u gradu Zagrebu, tražili smo od nadležnih institucija da nam daju podatke koje su oni po zakonu morali imati, dakle od dozvola, od svih tih upisnika i svega onog dakle što je propisano, rezultati su porazni, dakle 69,82%, dakle otprilike 70% baznih stanica je napravljeno protupravno što znači ili bez građevinske dozvole dok je ona trebala biti ili bez prijave početka gradnje. Evo pišu ovdje iz Ministarstva graditeljstva, pipu iz grada Zagreba, kad im damo i sliku i katastarsku česticu i lokaciju, mi nemamo to evidentirano, nemamo to u registru, nemamo nikakvih podataka u tome, a ona je tu, pa nije virtualna i tako za 70%. A da stvar bude još gora, uporabna dozvola, 90% baznih stanica uporabne dozvole nema. Totalni Divlji zapad. Analizi inače proširujemo, ne samo na cijeli Zagreb, nego na cijelu RH, to je opsežniji posao, kad ga završimo onda ćemo ga prezentirati javnosti, mogu slobodno procijeniti nakon svega ovoga što sam izučio da je stanje vrlo slično kao i u ovom nasumičnom uzorku. Idemo molim vas, na jednu od bitnih stvari u ovom cijelom procesu, ima na stranicama HAKOM-a, mislim da je mapiranje.com ili tako nešto, mapiranje.hr, popis, mislim da je i karta interaktivna, gdje je nekakvih ako se ne varam, 4700 mapiranih baznih stanica pa sam poslao upite našim teleoperaterima koliko tko ima baznih stanica, pa tako T-com ima 2060 kaže njihov direktor, za A1 znamo da ima oko 2000, za Tele2 još nisam dobio odgovor međutim uzimajući tu neku paralelu, ajmo reći da ih ima 6000 a u mapi ih 4700. tome, izražavam sumnju da ih preko 100 fali u bazi a da stvar bude još gora, ispod svih tih podataka, imate čak ogradu HAKOM-a, HAKOM se ograđuje od podataka, kaže da nije odgovoran za te podatke a zašto nije HAKON odgovoran za te podatke koje je objavio na svojoj stranici? Zato što nisu njegovi nego nego ih je dobio od Telekoma i jednostavno ih je objavio, nije radio nikakve provjere tih podataka. Napomenut ću da prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, dakle radio-frekvencijska elektromagnetska polja, vjerojatno su kancerogena za ljude, to je njihova oznaka, kategorija 2B, to je napravljeno dakle na temelju istraživanja Međunarodne agencije za istraživanje raka, to je službeni stav od Svjetske zdravstvene organizacije s tim da se sad ide u reviziju Znamo da u određenim okolnostima elektromagnetska polja mogu biti štetna, zato na kraju krajeva imamo i Zakon o neionizirajućem zračenju koji ne obuhvaća samo dakle elektromagnetska polja nego i ultrazvuk odnosno zvuk tako da tražimo da se uvede red u svemu tome. Idemo dalje. Osim ovog djela koji se tiče gradnje, imamo onaj dio koji se tiče zdravlja, dakle tko se bavi tim djelom u Ministarstvu zdravstva, odnosno sanitarna inspekcija, ne bi vjerovali ali ipak je sanitarna inspekcija. Prema mojem upitu, a potaknut i djelovanjem pučke pravobraniteljice, tražio sam javne podatke, pazite sad, javne podatke sam tražio da mi se dostavi uvid podataka iz Upisnika elektromagnetskog polja, ministarstvo dostavlja odgovor kako slijedi, ovo jednostavno moram citirati. Citiram, odredbom članka 2. Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja definirani su pojmovi i značenja koji su opisani u 25 točaka. Pod točkom 24 nalazi se definicija upisnika, a rok za upis podataka nije određen te je izrada upisnika u tijeku. Oke. Zakon iz 2010., pravilnik iz 2014. Prvo smo čekali 4 godine za pravilnik i sad već još 5 godina čekamo da dobijemo taj upisnik, no međutim, kaže dalje, s obzirom na dinamiku postavljanja novih baznih stanica, rekonstrukciju postojećih i uvođenja novih tehnologija, podaci kontinuirano podliježu promjenama. Radi se na pronalaženju adekvatnog informatičkog sustava koji će omogućiti optimalan način praćenje podataka. ako ja tražim sad nešto iz Registra udruga, oni meni odgovaraju, evo ne možemo vam to dati premda imate na to pravo, premda je javni podatak, premda mi to po zakonu moramo već 10 godina voditi, zašto vam ne možemo dati, zato što se još uvijek evo osnivaju udruge pa nemamo. nevjerojatno kakvo bezakonje, kakav nered u svemu ovome. Ljudi kojima direktno je možda i ugroženo zdravlje, koji žele znati, koji imaju pravo po zakonu propisano znaju, ne mogu doći do tih informacija i sramotne odgovore daje Ministarstvo zdravstva, a zašto daje takve odgovore? Zato što taj upisnik ne postoji. Taj upisnik ne postoji ako on ne postoji, naravno da ne može niti sanitarna inspekcija postupati i kazniti po anteni po pola milijuna kuna svaki teleoperater, zato što on ne postoji, jednostavno nemaju na temelju čega pravno djelovati. Osim što se radi mjerenje nakon što se bazna stanica izgradi, da ne idem sad u cijeli proces od prvog do zadnjeg koraka kako postaviti baznu stanicu, nakon svake 3 godine bi se trebalo ponovno vršiti mjerenje i to novo mjerenje bi se trebalo upisivati u taj upisnik, ali pošto njega nema i tamo nitko za to ne zna niti ga valjda zanima, naravno da se niti to ne upisuje, prema tome, mi zapravo ne znamo je li neka bazna stanica, u onom času kad je izgrađena ili sada, je li ona u skladu sa zakonom, u skladu sa ograničenjima koje ima po zračenje ili nije. totalna praznina, nitko ništa, kao radi se na softveru, ne znamo, i takvi jadni izgovori, a ljudi potencijalno stradavaju svaki dan. Primaju doze koje su opasne, potencijalno primaju doze koje su opasne, vi im ne možete ništa reći, je li je ili nije, sve protupravno. Treba također napomenuti da što se tiče HAKOM-a, HAKOM u pravilu ne radi mjerenja. Radi ih iznimno. HAKOM iznimno radi mjerenja tako da niti s te strane nemamo garanciju da je sve u granicama. Najvjerojatnije to funkcionira na način, kažu mi ljudi iz sustava da, ono što teleoperateri kao investitori dostavi, HAKOM to malo provjeri taj proračun, ne ide na teren, ne mjeri nego provjeri proračun matematički, jednostavno se na to stavi potpis, proračunava se i razina na više točaka povećane osjetljivosti, to je, ako se ne varam točan termin. Znači umjesto da služi kao regulator, on služi kao ruter, kao prosljeđivač. Proslijedi jednostavno papire i zato vjerojatno tu dolazi ona ograda i pošto nije sam napravio mjere itd., nije autor tih podataka i mjerenja nego se ograđuje od njih, zato što su tuđe, naravno, kao što sam rekao na početku njihove interaktivnoj mapi. Ova problematika ne može se riješiti samo Zakonom o gradnji, mi smo, upravo danas na današnji dan, 8.5. predali u proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja, imam ga ovdje u ruci. Zahvaljujemo jednoj udruzi HUZEZ na kvalitetnoj suradnji i na velikoj pomoći pri njegovoj izradi, pri dizanju kvalitete života u RH. Unutra smo, među ostalim definirali da se ovim izmjenama precizira podjela područja izloženosti, dakle, posebno su propisi za mjesta gdje je dojenčad, djeca, maloljetnici, itd. Onda tražimo da se standardi dignu na skroz višu razinu. Procjene zdravstva su se za sad radile na momentalnom termičkom učinku, dakle, hajmo reći na grijanju kože zbog zračenja, međutim nije nikada uzeto u obzir dugotrajna izloženost, tako da tražimo da se usvoje i ti standardi. Ovi iz 98. su jednostavno zastarjeli. Također, tražimo da se uvede posebno tijelo koje bi pratilo dakle, koordinacijsko tijelo za neionizirajuće zračenje koje je ukinuto prije više godina, valjda da ne bi bila prepreka ovom divljanju baznih stanica i na sve to, na sav taj nered koji postoji i bezakonje, sada se uvodi nova tehnologija, tehnologija nove generacije 5G. Sa skepsom pristupamo jednoj jednoj takvoj ideji. Tim više što je preko 200 znanstvenika potpisano peticiju da se odgodi cijela priča i evo, spomenut ću samo i članak, recimo iz Bruxellesa, iz Brussels Timesa evo ministrica nadležna za ta pitanja tamo tvrdi se odgađa uvođenje jer nova tehnologija ne može dovoditi već propisane standarde zračenja. Prema tome, tražimo jedan ozbiljniji pristup

Hvala lijepo. Evo, poslije kolege Sinčića i činjenica i argumenata koje je iznio, u biti je nadopunio je da ovaj prijedlog jednostavno alternativu i da jedino s ovim prijedlogom i ovim ostalim prijedlozima jer očito ne funkcioniraju ni Registri baznih stanica, znači jednostavno ne funkcionira sustav. Međutim, u ovome zakonu koji sam ja predložio, jednostavno je i ponovit ću vam još jednom. Građevinske dozvole za bazne stanice tribaju u svim državama EU i Europe, govorim i o državama vam EU kao što je Srbija i Crna Gora trebaju građevinske dozvole. Zbog čega su one ukinute građevinske dozvole koje su bile potrebne, ja ne znam tko je kome pogodovao i zbog čega. Činjenica je da imate primjer na Radošću gdje je protu, znači i protivno GUP-u Sinja i protivno ovaj suglasnosti gdje je postavljena bazna stanica, policija je blokirala, policija je morala stopirati, bili su prosvjedi, al ona i sada stoji je rješenje ovaj inspekcije, građevinske inspekcije za uklanjanje. Međutim, od prošle godine to je rješenje, bazna stanica i dalje stoji da je protuzakonito postavljena. Imamo Vrbane, imao 1.001 primjer nezakonito postavljenih baznih stanica. Mi kad govorimo o baznim stanicama, govorimo o antenskim stupovima i nije ovdje interes zaustaviti razvoj teleoperatera i naravno nama vrlo bitne mreže, znači našeg interneta, ne nego baš obrnuto. Ovim zakonom kojega sam ja predložio samo tražimo da se teleoperateri u Hrvatskoj ponašaju kao u državama odakle dolaze. I da ulažu i da plaćaju pravo puta to je drugi zakon, al da ulažu. Jel on kad ima građevinsku dozvolu on mora imati suglasnost susjeda. Ne može se dogoditi da po prozorom dječje sobe osvane bazna stanica na, u na ovaj čestici do nečije kuće, nečije stambene zgrade, dječjega vrtića, bolnica, zvonika, ne može. Znači, imamo na tisuće nezakonito postavljenih baznih stanica u ovome trenutku i one niču kao gljive poslije kiše, a ovo što je kolega …/nerazumljivo/… sad rekao da istina je da nema registra, da je Ministarstvo zdravlja svojim pravilnikom tribalo urediti i ove, smanjit ove granice zračenja to je nešto drugo, znači imamo cili spektar rješavanja ovoga problema kako uređeno u drugim državama. Međutim, prvi korak i osnovni korak je građevinska dozvola, vjerujte mi. Naravno i poštivanje GUP-a jedinica lokalne samouprave gdje ovaj teleoperateri nepoštivaju ni GUP. Jel znam evo u Sinju je 10 metara od kuće, a piše GUP-om da mora minimalno biti udaljen 50 metara od ovaj građevinskog zemljišta gdje je izgrađen objekat. Međutim, imao još jedan problem, kojega zaboravljamo 2013. zdravstvena svjetska organizacija je kazala da je mogući uzročnik tumora jel je zračenje baznih stanica, elektromagnetsko zračenje. Znači, moguće uzrok povećanja broja tumora i neka istraživanja govore gdje su bazne stanice u krugu 400 metara da su povećana zračenja, govorim o Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Da je povećan broj tumora, poglavito tumora mozga. Što znači nije ovo stvar za igrati se, mi moramo zaštititi naše građane, zdravlje naših građana, a u ostalom i prostor. Ja ne mogu vjerovati kad iđem Klisem, ozbiljno ono tvrđavi povijesnoj tvrđavi da strši bazna stanica onolika, a imamo nedaleko brdo koje je veće, međutim neće teleoperater to raditi. Zašto? Jer on mora znači raditi projektnu dokumentaciju, mora napraviti i platiti infrastrukturu struju, sve šta je potrebno i ne želi ulagati, njemu je puno jednostavnije to staviti na kulturno dobro koje je stvarno lipa tvrđava, Kliška tvrđava povijesna tvrđava da je na njoj bazna stanica koja strši. Znači i time mi prostor naš znači unakarađujemo, izgleda ružno. Znači ima više aspekata ovoga od ovoga znači ekološkog, prostornoga, a drugo i financijski aspekt, jer kad triba građevinska dozvola, jel jednostavno moramo učiti od svih ostalih država koje su razvijenije od nas, jel mi to moramo, a ne dozvolit da budemo njihova kolonija. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala i vama. U ime Vlade RH državna tajnica Dunja Magoš.

Hvala lijepa, htjela bih odgovorit uvaženom zastupniku gospodinu Sinčiću, vezano za Uredbu o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u kojoj ste vi iščitali ste određene odrednice koje su u koliziji sa Zakonom o prostornom uređenju. Pa ću vam i Zakonom o gradnji, jer mi imamo ograde u našim zakonima ako se donose propisi ili su na snazi propisi koji se i i uređuju nekakva pitanja ona su uređena našim posebnim propisima, Zakonom gradnji i Zakonom o prostornom uređenju onda se primjenjuju naši zakoni, znači Zakon o prostornom i Zakon o gradnji. Pa tako kaže Članak 4. Zakona o prostornom uređenju, da stavak 3. odredbe posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona primjenjuju se u provedbi ovog zakona i provedbi donesenih na temelju ovog zakona ako ovim zakonom nije propisano drugačije. Znači, ono što sam rekla vezano za prostorno-plansku dokumentaciju i što je uvaženi zastupnik Lončar rekao da se sve definira prostornim planom i može se zabraniti prostornim planom i svaki glavni projekt mora biti izrađen u skladu sa prostorno planskom-dokumentacijom, to i dalje stoji. što se tiče postupka izdavanja građevinskih dozvola, krivo je tu rečeno da da bi se izdala građevinska dozvola mora se dobiti suglasnost susjeda, ne, ni u onim zahvatima u prostoru gdje se izdaje građevinska dozvola nije potrebna suglasnost susjeda nego se vodi upravi postupak u kojem se obavještavaju neposredni susjedi o zahvatu u prostoru. Znači, preduvjet za izdavanje građevinske dozvole nije suglasnost neposrednih susjeda i htjela bih svakako ponovno naglasiti da lokacijska i građevinska dozvola u ovom slučaju što se tiče izgradnje antenskih stupova i antenskih zahvata se osigurava kroz glavni projekt, a glavni projekt mora biti izrađen u u skladu sa prostornim planom, moraju se na glavni projekt ishoditi i potvrde na glavni projekt. Znači, temeljem posebnih propisa mora se graditi u skladu sa Zakonom o gradnji i sa drugim zakonskim propisima, mora se ishoditi uporabna dozvola, a u postupku uporabne dozvole pozivaju se svi oni sudionici u gradnji, pozivaju se svi oni predstavnici javno upravnih tijela koji su dali potvrde na glavni projekt i nadležno tijelo za izdavanje i građevinskih uporabnih dozvola na temelju, kad su utvrđeni da su ispoštivani svi propisani uvjeti, da je …/Govornik Hvala. Na vaše izlaganje imamo dvije replike. Prvi je kolega Grmoja, a nakon njega kolega Sinčić. Izvolite kolega Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Dakle, evo, uopće nismo dobili nikakve argumente u ovoj raspravi od strane Vlade, znači, od strane ministarstva i ono što smo tražili i što traži kolega Bulj je da se teleoperateri u RH ponašaju kao i u drugim zemljama EU. I znate što bi bilo dobro da s ove rasprave ponesete? Kolega Bulj ima jako dobar nos, kad se uhvati neke teme, na kraju se pokaže da to ispadne tako i upravo sad čitam, znači, u medijima sud EU, RH nije poštovala obveze vezane uz Crno brdo u Biljanima donjim iako je bila upozoravana od 2014., sjeća se ovdje vjerojatno g. Bukarica, a i ostali saborski zastupnici da je kolega Bulj donio trosku iz Biljana, ovdje to dao predsjedniku HS, upozorio na to, evo sad imamo, od danas

sektor lokacijskih dozvola nemaju izdanih lokacijskih dozvola na predmetnim katastarskim česticama. Dakle, od 106 lokacija za koje smo vas tražili, među ostalim i Grad Zagreb itd., vi ovakvu rečenicu šaljete za 90% njih, to vam je realnost i realnost je ovo što sam rekao a ovo što vi govorite, ja ću vam rado dostaviti, ima i sudska presuda gdje se govori kako se pravilnik primjenjuje, tumači, znači, to je realnost. Evo, I sada u ime predlagatelja završno kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Uvažena tajnice, kolegice i kolege, evo na kraju bez obzira na mišljenje Vlade koje je negativno, vjerujem da je ovaj zakon jednostavan, da ove dvije izmjene su vrlo jednostavne, jednostavno tražim ovim izmjenama da se promijene, znači, da budemo isti uvjeti teleoperaterima u RH kao u drugim državama, prije svega zahvalio bi kolegama zastupnicima koji su dali potporu kolegama iz Živoga zida, žao mi je što drugi oporbeni nisu došli, vjerojatno su predugo u politici, da su dobro umočeni oko teleoperatera, mojim kolegama iz moga kluba, opet ponavljam, ovo je vrlo bitna tema, ovo je tema značajna za život naših građana, ona je tema i prostorna, ona je tema i ekološka, ona je tema i ekonomska i financijska jer jednostavno zbog čega bi puno bogatije države kao što je Finska, kao što je Švedska, kao što je Njemačka, trebale građevinske dozvole, a RH ne treba građevinska dozvola za teleoperatere i ponovit ću još jednom uz ovu zahvalu saborskim zastupnicima, da očekujem i od kolega HDZ-a, premda je kolega Lončar osta sam, da i oni podrže ovaj zakon jer jednostavno ako se pozivate na europske vrijednosti, na vrijednosti ulaska na koljenima u EU, znači, RH je ušla na koljenima u EU, znate, sjećate se kolega Lončar, morali smo one 4 stvari koje je Šeks Vladimir, sadašnji mentor …/Govornik se ne razumije/…rekao, znači, morali smo locirati, identificirati, uhititi i procesuirati, znači, hrvatske generale, ne jednoga, nego sve, tako smo u tom dodvoravanju zaboravili na ove stvari koje su ključne u interesu za život naših građana, zaboravili smo zaštiti zaštiti evo naš IGP, vi ste odmah u zaleđu našeg Zadra, ja sam u zaleđu našega Splita, znači, nismo zaštitili našega ribara, morat ćemo prodati zemljište do 2020.g. poljoprivredno i stranci će moć kupovati poljoprivredno zemljište, dok u Mađarskoj pravne i fizičke osobe neće moći kupovati ono što nije uspilo svim mađaronima kroz povijest, uspjelo je vama u ovoj Vladi da ste INA-u predali Mađarima, ja sam tada puštao pjesmu, mađarske zastave digao Hedervari, pa ste se naljutili, premda je to domoljubna pjesma koja je pjevana baš iz vaših usta 90.-tih godina, otišla je i INA Mađarima, pa ne dozvolimo da telekomunikacije i teleoperateri imaju toliku dobit u RH, siromašnoj zemlji RH jel i članice koje nisu, države koje nisu članice EU, Srbija i Crna Gora, potrebna im je dozvola, potrebna im je dozvola, pa zamislite kolki je to novac, pa negdje samo da je 10,00 kn se plaća po dužnom metru pravo služnosti, bilo bi negdi oko 250 milijuna kuna, ne računajući, to samo o ucrtanim govorimo, pa zamislite koliko bi se novca, 400 jedinica je tužilo Telekom, gonaju se po sudovima, ne žele platiti, postavljaju bazne stanice gdje im padne na pamet, Svjetska zdravstvena organizacija je 2013.g. donila zaključak, to Udruga HUZEZ vrlo dobro zna, donijela zaključak, da je mogući uzročnik tumora mozga je bazne stanice, mogući, ja opet ponavljam jer su istraživanja određena pokazala da u krugu 400 metara gdje ljudi žive, dugoročna je povećan broj tumora. Ja znam da će teleoperateri, ovo neće moći prihvatiti i ja znam da Vlada ovisi, sve vlade ovise o teleoperaterima jer je ogromna moć u njih, onim imaju svoje portale, oni imaju svoje oglašivače, ja sam svjestan da je ali ovo je borba, ja sam to bio i prije, znači nego što sam bio zastupnik i kao čovjek i kao građanin, zajedno sa svojim susjedima iz susjednih sela pokušavao zaustaviti tu pošast bahatosti teleoperatera jer su se ponašali kao da su iznad zakona. Znači, mi jednostavno ovdje imamo jednostavnu formulu. Ako vi tvrdite, Vlada da je sve u redu, zašto europske države ne prepišu vaš zakon? Njemačka .../Govornik se ne razumije./... oćete darovati Angeli Merkel kad dođe u Zagreb ovaj naš zakon i da ne treba građevinska dozvola za bazne stanice. Želite li to napraviti? Pa naravno da je smiješno jer se smijete, ali to je nemoguće uopće pogledati u lice jer točno će ona napisati kako se s njom ponašati. I tko će graditi kakvu infrastrukturu, naravno, malo ćemo je promicati, pa će biti razgovori i dogovori. Znači jednostavno jezikom govorim običnog čovjeka i nadam se, bez obzira što je ovo zadnja točka dnevnoga reda da će ljudi prepoznati ovu poruku. Ne tražim ništa više ovim prijedlogom zakona ni ja ni moje kolege iz Kluba MOST-a, nego ono što je u drugim država EU. Ja znam da je nervozan čak i tajnik ovdje u Saboru, da vrti glavom, znam da su svi nervozni zbog ovoga jer svi ovise od teleoperatera. On bi najsretniji bili da ovaj zakon nije predložen. I što je dobro? Dobro je što se ipak čuje glas u ovome Saboru i vjerujte da ovaj glas neće prestati. Bez obzira što nitko iz SDP-a nije došao, osim vas, uvaženi predsjedavajući, a vi ste bili ministar i vjerojatno znate odnose znate da sam ja u pravu i da se ne smije sa teleoperaterima igrati i hrabro i glasno. Ja sam razočaran što s ove strane, samo uvaženi kolega Lončar i ja, poštivam, bez obzira što nismo suglasni, što je on više stao na stranu da bude jednostavni građevinama i da se lakše postavljaju bazne stanice, ali je činjenica da najkraće godinu dana u drugim državama, pa čak u Njemačkoj 2 godine. Pardon u Francuskoj, 2 godine je potrebno za građevinsku dozvolu jer je to uređena država. Znači, ne samo to danas u Hrvatskoj mi imamo 690 puta dozvoljeno zakonsko moguće zračenje baznih stanica nego u Parizu, Beču i sličnim drugim gradovima EU. Znači u Gradu Zagrebu, u gradu Splitu, Sinju, Dubrovniku, Vukovaru, 690 puta je veće dozvoljeno zračenje uvažena gospođo, vi me demantirajte, na okruglom stolu ste bili pozvani svi vi ministarstvo, ja sam organizirao okrugli stol, zahvalio bih svima koji su došli, opet ponavljam, poglavito Hrvatskoj udruzi za zaštitu od elektromagnetskog zračenja, a izvan svega gđi. Ankici.../Govornik se ne razumije./... koja izniman trud ulaže u ovoj borbi i ja bih bio nepošten i nepravedan da se ne zahvalim toj gospođi i ta gospođa zaslužuje minimalno, a poznajemo se i prije nego što sam ja bio saborski zastupnik u nekakvim mojim aktivističkim aktivnostima kad smo organizirali tribine gdje su stručnjaci o ovome govorili i vi ste svjesni toga da ja govorim istinu.

Zašto ne samo u Hrvatskoj? Ali, vjerujte mi, ova borba neće prestati. Ova borba će se razviti bez obzira što ste to stavili u ovaj sat i kada pozornost medija nije na vrhuncu, ali izaći će ovo u medije, vjerujte mi, bez obzira što kontrolirate preko teleoperatera jednostavno jer živite od njih i njihovog .../Govornik se ne razumije./... i istina ne smije izaći na vidjelo, a tko je to sanjao prije 3, 4 godine da će se to govoriti na ovaj način u saborskoj govornici, ali ne zbog toga da mi zaustavimo teleoperatere, nego da oni ulažu u Hrvatsku, mislim, oni imaju dobit 42%, 43%, hvale se kolika je dobit. Oni se hvale koliko je u Hrvatskoj dobiti. Da je veća duplo nego u ostalim država EU. Kolega Grmoja je maloprije spomenuo crno brdo, isto ekološki problem, slično sam ja imao u svom cetinski kraj, mene su zbog toga zatvarali. Ista troska industrijska je trebala pristati uz rijeku Cetinu prije 10-ak godina, isto sam privođen, zatvaran, isto je, govorili su da je to zdravije odlagati tu trosku, da je to zdravo, jednostavno valjda jesti, gnojiti, da. Nek oni to gnoje sa svojim vikendica i kuća neka gone tu s crnoga brda i ono što su mislili odložiti u Sinj. Znači crno brdo, mi danas ćemo morati naša hrvatska država, Europski sud je presudio da ćemo morati platiti kaznu. Ja sam ovdje donosio to crno brdo smeće, zašto, ali nitko nije diga, digli su svi od tih ljudi ruke, tako i ovome slučaju. Digli su svi ljude, zašto? Tu žive ljudi srpske nacionalne manjine kod crnoga brda i ti ljudi su jednostavno ostavljeni sami sebe, ja sam im došao, ne Milorad Pupovac, kojem je rodno selo Milorad Pupovac postavlja kod, di je poginuo Blago Zadro provokativne, vaš koalicijski partner, vaš koalicijski partner provokativne reklame. Gdje je točno poginuo Blago Zadro. To je vaš koalicijski partner, nije otišao tim ljudima srpske nacionalnosti i pitao što dišete i kako dišete. Tako i u ovome slučaju. Da, vaš koalicijski partner. Točno na mjestu gdje je Blago Zadro poginuo. Znate da se razmišljali .../Govornik se ne razumije./... ne zbog toga što meni to smeta, ali ja živim s ljudima srpske nacionalnosti i iznimno sam ponosan na njih. Brojni su čak uzeli pušku u svoje ruke kao i 9 tisuća Srba. Nego zbog te provokacije, gdje je čovjek branio domovinu, oni postavljaju taj plakat. To je vaša poruka, vaše je bitnije da bi trgujete. Vama je to bitno. I onda lažne suze, kao što ćete liti lažne suze na ovim teleoperaterima kad nam isele naše ljude jer odo ove dobiti koja je najveća u Hrvatskoj, ne ulože oni u Hrvatsku, teleoperater, nego u zemljama odakle dolazi i naravno, naši mladi ne mogu graditi ovdje kad dobit se ne ulaže ovdje, di će radit, moraju ić vanka, zato nemamo medicinskih sestara, zato nemamo liječnika u 2/3 Hrvatske zato nemamo zdravstvene usluge, nama pedijatara, nema radiologa, ničega nema. Pogodujemo stranim teleoperaterima i zato se ja još jednom pitam, vas pitam, tu zastavu koju ljubim, hrvatsku zastavu kao i mi svi koji ljubimo, da li smo mi ravnopravni otkad smo stavili ovu zastavu do koje vi sjedite, ponosno, koja je dignuta, dodvornički smo ušli u EU, pogodujući i protiv poljoprivrednika i protiv našeg ribara, znači samo smo pogodovali, jedino što smo evo vidimo, dobri i uspješni u ovome da nam treba građevinska dozvola za te bazne stanice, da nam ne treba, da ćemo uvoziti to mlijeko čak kažu nema stoke, zbog čega, evo to je to ponašanje. Ja bi još mogao samo se osvrnuti na ovo vaše izlaganje, znači vi ste pisali, ja sam pitao ovdje premijera u više navrata i u pisanom obliku, zašto Ministarstvo graditeljstva pa vas pitam, niste odgovorili, pitao sam vas puno pitanja, sve šta sam vas pitao, niste dali odgovor, a ključno je zašto Hrvatska nema građevinsku dozvolu i zbog čega ima dobit toliku ali ključno je pitanje i sadašnji zakon koji imamo, sadašnji zakon, zašto Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja ne želi reagirati u slučajevima sad postavljenih baznih stanica i svoje djelovanje omogućiti teleoperaterima nezakonitu stjecajnu dobit? Znači to je prvo. Pitao sam također u pisanom obliku, što će Vlada odgovoriti na kritike Europske komisije o slabijem rezultatima u razvoju digitalnog društva .../Govornik se ne razumije./... da se uvođenje odobrenih optičkih mreža koje se financiraju sredstvima iz EU, blokira na razini države te ta Hrvatska riskira gubitak EU sredstvima? Premijer je rekao da će odgovoriti ministar graditeljstva, ministar graditeljstva u dopisu je napisao o kojemu pravilniku radi i kojim baznim stanicama premda ja nisam pitao o kojem se pravilniku radi nego sasvim drukčije pitanje i vi ne želite odgovoriti jer pogodujete pogodujete stranim teleoperaterima, vama je puno bitniji odnos sa Angelom Merkel, fašistom Tajanijem, Junckerom, Tuskom, četnikom Vučićem i njegovoj stranci, dovedite i njega ovdje u Zagreb, vama to puno bitnije nego rješavanje problema baznih stanica, građevinskih dozvola, opstanka ljudi na ovom području, rješavanja i drugih problema koje imamo uz ovo. Vi na taj odgovor kad bi vam ga pročitao, ali više sam puta govorio ovdje u Saboru, mišljenje Vlade RH ne prihvaćam kao predlagatelj, ne prihvaćam u ime udruge Hrvatske zaštite od elektromagnetskog zračenja, brojnih udruga od istre koji me zovu i daju mu potporu na ovome zakonu do Dubrovnika, do Vukovara, Zaprešića, Svete Nedelje, Splita, brojnih drugih gradova gdje se ljudi protive a imate žarište previše i vjerujte, neće stati na ovome. Neće stati na ovome da ovu zadnju točku u poslijepodnevnim satima stavite i da se mi moramo boriti. Ja sam privođen zbog ovoga, blokirana je, nepravedno, ne ja sa mojim ljudima koji su se borili, morali smo se vezati lancima da ne stave zakonito, nezakonitu baznu stanicu pa su je stavili u noćnim satima kad nikoga nije bilo i kad su znali da je čovjek otišao, a još jednom, poslao bi svim tim ljudima poruku da pogledaju o čem se radi, pa poslao bi poruku HDZ-u u Varaždin koji je organizirao tribinu nedavno a njihov predstavnik ovdje, Stričak ili kako, naš kolega zastupnik, glasa protiv i mene napada, a večer prije glasanja kad sam dao amandman, bila je tribina u Varaždinu, evo tu su gospođa i gospoda iz Hrvatske udruge za zaštitu od elektromagnetskog zračenja i samo da znate, ne znam u kojoj ste stranci, znam ajde u kojoj ste stranci, u suprotnoj su nego ja. Znači ovo nije pitanje stranke, ovo je pitanje da bude ravnopravni i to me najviše grize, mene kao predlagatelja, šta nismo u EU-u ravnopravni, čemu tu ta zastava, da se možemo slikat, da je lijepo sjedit kraj nje ili da bude ravnopravni? I žao mi je šta nije se čuo glas i u Vijeću ministara i u komisiji pa ni u Parlamentu europskom se nije čuo glas o ovome baš nešto, hrabar i jak. Nije se čuo. A euro pučani, a šta će reć Merkel, Juncker, Tusk, izborili se oni za svoj narod, vi da bi ste se dodvorili i da bi imenovali nekoga u nekakva povjerenstva ili ne znam šta, morate se na taj način ponašati. I zabrinjava me poglavito još više, oporba osim kolega Živog zida. Poglavito najveća stranka socijaldemokratska, koja je očito u tome intervalu, ne govorim ljudi, članstvo, također se duboko umočila u interesne lobije teleoperatera jer mi je nezamislivo da nitko ni riječi o ovome zakonu pa čak ni moj kolega koji dobro reklamira ovdje a ne grob u hladu. Bolje rob nego grob. Znači šutnja, putnja velikih stranaka. Šutnja a da ste toliko isprepleteni da ne možemo jednostavan zakon donijet. Pa da SDP nije imao snage izać za govornicu i reći podržavam ili ne podržavam kao što je rekao kolega iz HDZ-a Lončar, hrabro je rekao, ja ne podržavam zakon. A iz SDP-a nitko nije došao, mislim oporba, mislim žao mi je evo, meni je to žao, šta nije došao i rekao, bio sam po tribinama, .../Govornik se ne razumije./... odlazio saborski zastupnici SDP-a su čak i dolazili na te tribine, bil smo zajedno, i HDZ-a, pozivam sve da idemo na tribine, okrugle stolove ali me žalosti da apsolutno u ovome zakonu nemamo stav najveće oporbene stranke pa manjih partner izuzev manjih oporbenih stranaka, izuzev kolega kojima se još jednom zahvaljujem iz Živoga zida koji su tu evo cijelo vrijeme na istom putu, na istom tragu znači kao i mi. Predlažem vam kolegice i kolege da podržimo ovo jer ako želimo biti razvijeni, ako želimo pratiti znači digitalni razvoj digitalnog društva podiči ka vrhu i gospodarstvo, onda možemo i moramo i ako želimo smanjiti korupciju, onda moramo bit ovdje jednoglasni, moramo biti oni koji će mijenjati svijet, malo me žalosti šta govorim pred praznom dvoranom o vrlo bitnoj temi, znam da je ovo predsjednik Sabora stavio namjerno u ovo vrijeme kao zadnju točku rasprave, naravno da javnost u jutarnjim satima ne bi čula ali stvarno ću se truditi i hodati kao i dosada i otvarati ove teme svagdje, na sve pozove ću odlaziti i vjerujem da će narod napokon vama reći nećete gospodo, nećete se ulizivati stranim teleoperaterima dok naša djecu nemaju pedijatra, dok umiru bez pedijatra, dok nemaju Hitnu pomoć u 2/3 Hrvatske

Zbog čega? Evo zbog ovog sluganskoga odnosa i zaista vi ste bili dužnosti, vas je žrtvovalo, naravno da ministar nije došao nit će doć, vas se žrtvovalo, vi ste morali doći na ovo i jednostavno neshvatljivo mi je da niti jedan razlog nije dat koji bi trebao riješiti ovu, koji je rješiv kroz ovaj zakon, znači kao jednu točku od mogućega rješavanja ali vama nije interes. Gospodo zastupnici, hvala vam koji ste ostali, oni koji nisu ovdje, vjerujem da će čuti, da će podržati ove riječi ali se ne nadam da će podržati, međutim ne nadam se zbog toga što nisu pokazali čak klubovi ni svoj stav o ovome zakonu. Ja uvijek se trudim reći svoj stav kad sam ovdje ali očekujem da će do glasanja sutra

ni njemački gradovi, ni francuski nego jednostavno moramo doći do te razine da zaštitimo svoje interese. I ovim putem prozivam i premijera Andreja Plenkovića koji mi nije htio odgovoriti na ovaj upit kao ni vi, zbog čega se teleoperateri u Hrvatskoj ne ponašaju kao u svim drugim državama državama EU-a ali jasno smo rekli zbog čega je to tako. Ali neće mu ići dokle misli, neće. Stalo se u kraj i Sanaderu i drugim se stalo u kraj. Ja ga puno ne prozivam. Stalo je se jer hrvatsku narod će otvoriti oči jednoga dana, ja ne kažem da ću ja sjediti za ovom govornicom, za ovom stolicom i da ću govoriti za ovom govornicom, otvorit će se oči narodu, da ne radite u interesu naroda, ne vašom željom uvažena tajnice vjerojatno, vi morate slušati, nego željom interesnih skupina koje su hrvatsku državu uvele na koljenima u EU tako da ta zastava samo stoji da tu stoji a ne da je hrvatski narod ravnopravan. Sve smo morali poniziti, sve smo morali pogaziti, na vrijednosti Domovinskoga rata, na ljude koji su bil ključni sudionici u Domovinskome ratu, na ribara, na poljoprivrednika, na isključivi gospodarski pojas nismo, sad teleoperaterima građevinske dozvole ne smijemo, pravo služnosti ne smijemo naplatiti, znate o koliko se tu novca radi, o mnogo novca. O milijardama. Ali vas nije briga. Vi branite mišljenje Vlade, svjesni ste uvažena tajnice da niste u pravu. Svjesni ste da niste u pravu. Vi ponižavate hrvatski narod, vi ponižavate ovaj parlament. Vi ste oduzeli pravo, ova sad većina je oduzela pravo saborskim zastupnicima pravo govora. Smanjila je znači slobodu govora oduzevši im pravo stanki, pravo replika, brojne mjere se uvode samo da ne govorimo o ovome, jedino nam dozvolite na kraju dana ili kao zadnju točku dnevnoga reda. Ja bi na kraju samo poslao poruku, teleoperateri su u Hrvatskoj iznad zakona, do kraja ću se boriti da teleoperateri u Hrvatskoj se ponašaju kao ostali u državama Europe. s tim sam počeo a s tim ću i završiti makar ne sjedio ovdje i ne bio za ovom govornicom. Ja se njihovoga utjecaja u medijima ne bojim a vi se gospodo iz HDZ-a bojite i vi iz SDP-a se bojite utjecaja medija jer teleoperateri su oni koji im plaćaju, oglašavaju i bojite ih se i to je jedini problem, vi se bojite stati iza naroda zbog utjecaja teleoperatera, zbog utjecaja Angele Merkel, zbog utjecaja i dodvoravanja. Ja vas pozivam još jednom, zaštitite interese naroda, ne gledajte samo PR i što će pisat o vama njihovi portali i njihove novine. Oni su se sebi napunili džepove dok su našu djecu potjerali vanka, dok su iseljavali. Uzeli su nam sve, od telekomunikacija do luke luke gdje smo uvozili, Gaženica gdje smo uložili 2 milijarde i 300, Turcima smo je dali za 30 milijuna kuna na 20 g., toliko dva kafića vrijede u Zagrebu. Izdali ste sve šta ste mogli izdat samo da bi se dodvorili medijskim oglašivačima, medijima i stranim teleoperaterima. Jedini vam je to interes. Meni će uvijek biti prije ona zastava tamo nego ova ovdje. Uvijek. Morali ste uhiti, locirat, transferirat, isporučit sve hrvatske generale, 17 šlepera ste morali kad smo ušli u EU poslat dokumenata Izrugivali ste se sa svetinjama. I sad vaš koalicijski partner Milorad Pupovac, ja ga pozivam da kaže gdje je dr. Šreter? Ne samo da ovo što kradete Hrvatsku nego postavlja jumbo plakat gdje je poginuo Blago Zadro. Sve vrijednosti ste pogazili trgujući ovim hodnicima. A sve u režiji Vladimira Šeksa, Budimira Lončara, to je njihova generacija koja upravlja Hrvatskom, ovo je njihova generacija. Predsjednica države je iz njihovog inkubatora. Budimir Lončar je iz njihovog inkubatora, vrlo veliki prijatelj sa Kalmetom je Budimir Lončar, iz istoga je to legla sve. Svi oni upravljaju Hrvatskom. Ništa se nije promijenilo, isti sustav je. Kad je MOST govorio da je ključni problem da se javnosti pokažu arhivi, da se otvore i da se napokon izađe istina na vidjelo i da se više o tome ne priča, vi ste zaštitili ljude i ti ljudi upravljaju Hrvatskom. Predsjednik Sabora je iz diplomacije, Predsjednica, bivši premijer, sadašnji premijer, a Miro Bulj je čoban, jesam čoban i ne stidim se. Ali ja kad sam imao 19 g. išao sam di je trebalo ić sa drugim ljudima a Andrej Plenković da je bila Albanija ili Makedonija ili Jugoslavija, on bi bio ovo što je sada, on je pod staklenim zvonom i svi oni iz istoga su inkubatora, Budimira Lončara, Vesna Pusić i ovi, sve je to isto. I to narod mora znat. I zato nemate snage i hrabrosti kazati da teleoperateri u Hrvatskoj se moraju ponašati kao u drugim državama EU-a i ništa tu nema, to je logika, to nije čak pitanje nešto protiv teleoperatera ili šta su oni strani teleoperateri nego je to pitanje logike. To je logika. Ako cijela Europa pa čak iz države van EU-a trebaju imati građevinske dozvole, pa gospodo, pa dajte mi jedan razlog zašto ne građevinska dozvola. Zašto? Zato što se bojite utjecaja teleoperatera. Što im se morate dodvoravati. Što je vama bitnije što će reći Angela Merkel u Zagrebu, ona će reći, naravno da će vas hvaliti kad ima najveću dobit u RH, šta ima hrvatski narod od toga? Šta ima hrvatski narod od toga? Pa INA-u ste dali Mađarima, zabili ste zadnji čavao u godinama, od bijelih noći nadalje. Di ste god takli, raspao se sustav. Šta ćete ostaviti našoj djeci na ovaj način? pa ovo je više nego sramotno ako ne prihvatite ovaj zakon i dolazite braniti mišljenje ove Vlade, nek dođe premijer Plenković branit, nek on dođe, lola branit, sa svojim koalicijskim partnerima kojih nema ovdje i zato još jednom hvala Živom zidu, hvala mojim kolegama iz MOST-a, hvala i vama predsjedavajući što ste tu jer morate biti a nije vam lako, vama kolega Lončar što ste došli bez obzira što se nismo složili a svima ostalim poručujem im da će se stati ovome u kraj i da će inkubator koji je te figure postavio a koji se vuče iz Jugoslavije, koji je postavio sve te ljude, da će jednog dana i tome doći kraj, ne s tim nego jednostavno njih nije briga, bilo Beograd, bilo Budimpešta, bilo Bruxelles, bilokoji drugi grad, njima je bitno da su u uslužni slugana a ne da su u službi hrvatskog naroda i hrvatskih interesa. Na vaše izlaganje imamo dvije replike, prvi je kolega Panenić a nakon njega kolega Lončar. Izvolite kolega Panenić. **Panenić, Tomislav (MOST)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Bulj, nakon ove rasprave pažljivo sam bio slušao i vas kao predlagatelja, isto tako i one koji podržavaju prijedlog i one koji su protiv ovoga prijedloga ali ono što još jednom možda za kraj svima pojasnit da im razjasnim. Do sada po onome što ste vi zastupali, zapravo građani, pogotovo oni koji su u blizini tih odašiljača nisu imali pravovremenu informaciju da će se odašiljači ostaviti. Sve je možda zakonski bilo ali nije bilo jasno ljudima da se to događa. Da li sada mogu građani očekivati ako Vlada je protiv ovoga da će svi tamo gdje se postavljaju, točno znati da se odašiljač postavlja, u kojoj blizini je njih, da li oni se trebaju složiti s time ili ne trebaju i da je dovoljno da neki načelnik ili gradonačelnik negdje napravi u prostornom planu,

2014. g. u biti zvali su policiju na nas da bi se nakon 3 g. dokazalo da je nelegalno postavljena i već godinu i pol dana stoji nelegalno postavljena, znači već godinu i pol, ali to je nakon što smo pritužbe pisali i vlasnik najbliže parcele tj. kuće di živi, godinu dana su pisali pritužbe i ne žele ju skinut, zašto? Gdje im god padne na pamet, postavljaju bazne stanice, na kulturna dobra jer ne žele ulagati u infrastrukturu, bolnice, vrtiće, di im padne napamet, zbog čega?

Kolega dragi, inače ste mi dragi ovako ko osoba ko čovik, nemam ništa protiv tvoga mišljenja, niti želim uopće …/Govornik se ne razumije./… ali nešto što te kao čovik moli, molim, molim, ja se ježim, se ne razumije./… koji će napraviti štete ovoj državi. Ja nikada u životu izdao nikoga nisam, fašista nisam, a sada ti ovdje javno kažem, tebi i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, moju nacionalnost …/Govornik se ne razumije./… nitko nema pravo osporavati i tako želim da ni vi to ne radite. A što se tiče Budimira Lončara, i vaše kolege, nikada u životu, se nismo slagali i nikada nismo se fizički vidjeli u životu. I on je sasvim na drugom kraju županije, a ja na drugom i nikada nismo imali isti svjetonazor niti ćemo ga ikada imati. Ne znam što ste shvatili osobno, ali činjenica da je Budimir Lončar tata Božidaru Kalmeti, ali vi ste u toj struji, jednostavno, oni su to vrlo taktički dobro podijelili na lijeve i desne i oni upravljaju sustavom i vi znate da je Budimir Lončar, Stipe Mesić, Kalemta, da su oni nerazdvojni, da idu dole, idu najfinije osušene pršute i da to naručuju. A vi ste samo dio toga sustava i niste možda svjesni da imate utjecaj baš Budimir Lončara, preko Kalmeta koji je Gaženicu izgradio, koji je 2 milijarde kuna, u biti dao je Turcima u sredini Hrvatske i to je bol. To je ona iglica u srce Hrvatske, centralni Jadran, luku u Zadar Gaženici koja je bila potrebna, dapače, dapače, je dana Turcima za 20, 30 milijuna na 20 g. to je katastrofa. A utjecaj Budimira Lončara, morate znati da je u Zadru velik preko Božidara Kalmete a vi ste dobar suradnik Božidara Kalmeta pa se vi u tome pronađite. **Hajdaš lijepo. Time zaključujem raspravu o prijedlogu Zakona o dopuni Zakona o gradnji, prvo čitanje. Sutra nastavljamo u 9,30 sati sa Izvješćem o radu Pravobraniteljice za djecu za 2018. g. Samo da vas podsjetim, da je izvještavanje o amandmanima u 14,00 sati, a glasovanje vam je u 18,00 sati. Želim svima ugodnu večer i to je to. Hvala lijepo zaključujem sjednicu.